Dobro jutro, drago mi je da ste dobre volje. Prije nego što krenemo sa raspravama samo imamo jedno objedinjavanje, Odbor za pravosuđe predložio je na temelju čl. 247. Poslovnika Sabora da provedemo objedinjenu raspravu o 3. i 4. točki dnevnog reda, to su Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, to je drugo čitanje jedan i drugi zakon. U prvom smo isto tako imali objedinjenu raspravu. Jesmo li suglasni? Zahvaljujem. Provest ćemo znači objedinjenu raspravu o navedenim točkama, pa prelazimo na prvu točku dnevnog reda, to je: - Konačni prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku, drugo čitanje, P.Z. br. 595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 raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Prije nego što dam riječ poštovanom ministru Piletiću imamo zahtjeve za stankom, prva je na redu poštovana kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani ministre. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime klubova Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom. Pred desetak dana smo imali u pravom čitanju Zakon o inkluzivnom dodatku, jedan zakon koji se je dugo čekao gdje je s nestrpljenjem zaista čekalo već neko vrijeme da dođe taj zakon i evo na kraju ovog zasjedanja, jesenskog zasjedanja Sabora imamo priliku zaista i raspravljat i tom zakonu. Ali ono što žalosti je sljedeće, ja nemam ništa protiv i mislim da je dobro da zakoni idu u dva čitanja, ali ne volim kad od nas svih saborskih zastupnika upotrijebit ću možda malo jednu grublju riječ, radite bedake, kad zadovoljavate formu, a ne radite sadržaj. Dakle, kad između prvog i drugog čitanja imate razliku od desetak dana kao što je u ovom slučaju svi dobro znamo da niste imali uopće niti namjeru, niti ideju, niti bilo šta drugo prihvatiti primjedbe koje su bile u prvom čitanju. Čini mi se da ste u prvom čitanju dobili zaista jedne razumne suvisle primjedbe koje je valjalo prihvatiti, ali predlagatelj je daleko od toga da to učini. Nešto što sam naglasila kad je bilo i u prvom čitanju je tema gdje opet centrima za socijalnu skrb namećete jedan novi posao, posao koji nije ono što je srž tih centara i posao socijalnih radnika nego zaista jedan administrativan posao. To je dakle jedan formalni dio. A jedan sadržajni dio apsolutno i dalje naglašavam i mislim da je nedopustivo da u ovom zakonu stavljate imovinski cenzus. Mi imamo nekoliko stvari gdje od počet ću od besplatnih za škole do besplatnih obroka gdje nemaju imovinskog cenzusa i ne razumijem da ste se u ovom zakonu odlučili za takav imovinski cenzus. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Stanka je odobrena. Kolegice Vlašić Iljkić izvolite. Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Evo tražim stanku u ime kluba SDP-a u trajanju od 10 minuta. Nažalost evo niste prihvatili naše prijedloge koje smo iznijeli u prvom čitanju, a koji se odnose na priznavanje inkluzivnog dodataka i u organiziranom stanovanju odnosno udomiteljstvu ili smještaju. Znamo da je materijalni status status korisnika loš, a cijena usluga omogućava egzistenciju korisnika i stručnu podršku, no ne i druge potrebe. Navest ću primjer djece s teškoćama, imamo 119 djece s teškoćama smještene u udomiteljske obitelji i svega 12 specijaliziranih udomiteljstva. U praksi se događa da zbog potrebe djece s teškoćama s kojima se udomitelji ne mogu nositi traže premještaj i ovim zakonima bi trebalo osigurati inkluzivni dodatak za smještenu djecu da bi se mogle prevladati različite prepreke za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj razini kako stoji uostalom u definiciji inkluzivnog dodatka. Odbili ste prijedlog naš povodom toga i naveli ste da se osigurava pravo na naknadu za osobne potrebe korisnika. Ja ovdje moram navesti koliko naknada za osobne potrebe korisnika iznosi, a to je 33 eura za dijete osnovne škole i odraslu osobu osobu ili 46 eura za mlađu punoljetnu osobu i to na mjesečnoj razini. Što se danas može kupiti s tim iznosima na mjesečnoj razini? Znamo da ništa. Nažalost odbili ste i sve druge konstruktivne prijedloge i ponovno sve ono što smo izrekli u saborskoj raspravi ste omalovažili kao i što ste donijeli ovaj zakon van široke rasprave što se tiče i stručnjaka i akademske zajednice o čemu vas je upozorio i pravobranitelj za osobe s invaliditetom. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolegice Lukačić izvolite vi. Zahvaljujem g. predsjedniče. Tražim stanku u ime kluba HDZ-a 10 minuta kako bismo još jednom istakli veliku važnost ovoga Zakona za osobe s invaliditetom. svi znamo da smo ovaj zakon čekali dugi niz godina i ovim putem još jednom evo želim zahvaliti i vama g. ministre i Vladi u cjelini što ste imali hrabrosti suočiti se s ovako teškim problemom. Zašto kad kažem zašto kažem teškim? Zato što je različitost oštećenja invaliditeta kod osoba s invaliditetom vrlo velika i dugi niz godina se nije moglo naći jedno rješenje koje bi zadovoljilo sve osobe s invaliditetom, a kako bi oni koji imaju najteže oblike invaliditeta dobili najpravičniju i najvišu naknadu. Evo vi ste, ova Vlada je u zajednici u suradnji sa zajednicom Saveza osoba sa invaliditetom našla adekvatno rješenje i inkluzivni dodatak će sa svojih pet razina zadovoljiti sve osobe sa invaliditetom. Evo hvala vam lijepa. Stanka je odobrena. Kolega Dretar, izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora i poštovane kolegice i kolege, ministre sa suradnicama. U ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i ja tražim stanku od 10 minuta. U stvari želim vam pročitati jedan mail koji smo dobili od gospođe koja je eto i sama majka invalidnog djeteta, da još jednom podsjetimo na spornost imovinskog cenzusa iz članka 10. koji propisuje nemogućnost stjecanja prava na inkluzivni dodatak osobama koje u vlasništvu imaju drugi stan ili kuću osim naravno onog stana ili kuće koje koriste za stanovanje. Smatramo da je ta odredba protu ustavna i diskriminatorna. Imamo naravno i primjedbe na poglavlje dva, odnosno proces pokretanja postupka za priznavanje prava na inkluzivni dodatak. Pohvaljujemo što je postupak žuran, no razinu potpore utvrđuje Zavod za socijalni rad na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje itd. itd. Korisnici ove potpore sa pravom se pitaju kako će zavod u biti tehnički izvodivo u žurnom postupku donijeti takvo rješenje i dostaviti ga stranci u roku od 15 dana jer možemo pretpostaviti da će se raditi o enormnom broju zahtjeva koji će biti podneseni na bilo koji način. Uglavnom još jednom podsjećam na naš stav koji smo jasno predočili i tijekom glasovanja o proračunu gdje smo tražili 100 eura za svako dijete do 18 godina. Čisto da podsjetim da kada ćemo danas u objedinjenoj raspravi između ostaloga raspravljati i o dječjem doplatku, da podsjetim da to ne treba biti socijalna kategorija nego apsolutno pravo svake obitelji jer to znamo i sami jest cilj pronatalitetne politike kojoj Hrvatska mora težiti i koju mora ustanoviti. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Ima li još zainteresiranih? Ako ne, onda se vidimo u 9

Poštovane kolegice i kolege, kao što sam najavio sada će poštovani ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić predstaviti Konačni prijedlog zakona o inkluzivnom dodatku. Izvolite ministre. Hvala lijepo predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Da, prije svega nekoliko tjedana raspravljali smo i prvi put Hrvatskom saboru predstavili Zakon o inkluzivnom dodatku. Tada sam rekao, a nemojte zamjeriti ako ponovim da i ova Vlada u svom programu rada napisala da će odgovoriti na izazove i potrebe osoba sa invaliditetom na način da će donijeti dva ključna zakona kao upravo odgovor na njihova traženja na njihove potrebe. 1. srpnja ove godine donijeli smo Zakon o osobnoj asistenciji. I o njemu se puno pričalo i njega se dugo iščekivalo i uslugu osobne asistencije smo godinama razvijali upravo koristeći Europski socijalni fonda na način da pokažemo da ta socijalna usluga tada privilegija samo članova onih udruga koji su se prijavili na javni poziv i osigurali si tu uslugu treba postati zakonsko pravo. Zahvaljujući i vašoj podršci to i jest tako s 1. srpnjem ove godine. I jasno smo rekli prošle godine na vladinom Povjerenstvu za osobe sa invaliditetom da ćemo sa 1.1.2024. donijeti Zakon o inkluzivnom dodatku. Nema govora da smo čekali, da smo zavlačili saborske zastupnike, da nismo uključili akademsku zajednicu jer na ovom zakonu intenzivno se u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zajedno sa našim partnerima, članovima Vladinog povjerenstva i predstavnicima Saveza udruga osoba sa invaliditetom radilo dvije godine. Kada je zakon napokon dobio svoje kontekst i svoj tekst i kada je predstavljen povjerenstvu mogli ste vidjeti da upravo oni na koje će se zakon odnositi su zakon podržali i to je ključna poruka. Da ponovim, jedna naknada umjesto četiri dosadašnje. Jedno vještačenje samo za inkluzivni dodatak ne za svako određeno pravo ponovno u različite procedure. Pet razina potpora upravo prepoznavajući razlike u stupnju i vrsti oštećenja. Veći iznos u odnosu na zbroj kumulativnih naknada osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog dječjeg doplatka i naknade do zaposlenja. Veći kumulativ nego zbroj svih dosadašnjih naknada. Vlada je predstavljajući koncept i tekst zakona rekla da ćemo ovih 5 razina definirati sa iznosom potpore u postocima osnovice. Tada smo rekli predlažemo da prva osnovica kod donošenja zakona bude 100 eura. Na prijedlog upravo članova povjerenstva oni su jasno rekli ne krećite sa 100 s obzirom na propisane osnovice, dignite na 120 i upravo zbog toga i jest predloženo da prva osnovica koju će donijeti Vlada nakon stupanja na snagu zakona će biti 120 eura, da odgovorimo na eventualne buduće moguće izazove, inflatorne pritiske, potrebe osoba s invaliditetom, Vlada si je ostavila tu mogućnost da osnovicu u dogovoru naravno sa našim partnerima, sa članovima vladinog povjerenstva poveća. I kada sve to stavimo na hrpu i definiramo u proračunu za 2024. kumulativ odnosno vrijednost ovog zakona je 506 milijuna eura u odnosu na dosadašnja izdvajanja 265 milijuna više. I dopustite između dva čitanja kao što sam rekao i zadnji put kada sam bio ovdje u Hrvatskom saboru, prošli smo prije prvog čitanja 10 radionica, obišli cijelu Hrvatsku, bili kod udruga koji skrbe o osobama s invaliditetom, uključili još jedanput sve moguće filtere da vidimo gdje što možemo popravit, to smo isto učinili u ovome kratkom razdoblju između dva čitanja i evo na prijedlog Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, nomotehnički su dodatno izmijenjeni čl. 11. st. 3., članci 40., 41. i 42. radi ujednačavanja izričaja unutar članka 11. izmijenjeni su stavci 2. i 3., a stavak 2. dodatno je izmijenjen i radi terminološkog usklađivanja i posebice s propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju. Nakon saborske rasprave u prvom čitanju razmatrana je mogućnost da se odredba iz čl. 13. izmijeni u svrhu poboljšanja i pravednijeg pristupa za osobe s psihičkom bolesti te su odrasle osobe s psihičkom bolesti trećeg stupnja iz četvrtke razine potpore podignute u treću razinu. Prihvaćen je i prijedlog pravobranitelja za osobe s invaliditetom da se u drugu razinu inkluzivnog dodatka razvrstaju odrasle osobe s kroničnom bolesti 4. stupnja uz postojanje potrebe za specifičnom njegom uz izvođenje medicinsko tehničkih zahvata zbog kojih je osoba onemogućena pri uključivanju u svakodnevne životne aktivnosti u kući ili izvan kuće. Vodeći računa o najboljem interesu korisnika ovog prava, isplatu dosadašnjeg doplatka za dijete s težim i teškim invaliditetom preuzet će središnji ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad i to od 1. siječnja '24. što će omogućiti da roditelji djece koji primaju ovaj tzv. uvećani dodatak koji ulazi u inkluzivni dodatak ostvare nakon 1.03., nakon što im istekne ovo pravomoćno i aktualno rješenje i doplatak za djecu sukladno dohodovnom cenzusu. Još ću jedanput ponovit, uvećani dječji doplatak na koji su imali pravo i djeca i osobe s invaliditetom ulazi u inkluzivni dodatak, a redovni dječji doplatak s izmjenama zakona o dječjem doplatku koji koliko znam, danas je također na dnevnom redu ovdje u Hrvatskom saboru, omogućava da sva djeca s teškoćama uz ovaj uvećani iznos inkluzivnog dodataka i redovni dječji doplatak, ovisno o cenzusu njihovih roditelja. Dame i gospodo, zaista smatramo da se dvije godine dovoljno radilo na ovome zakonu, da su ove razine potpora 5 kategorija, odgovor na stvarne potrebe osoba s invaliditetom. Omogućili smo po službenoj dužnosti cijelu 2024. da naši djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad donesu nova rješenja, da dok se ne donesu nova rješenja, svi korisnici postojećih prava zadržavaju sada aktualne isplate osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog dječjeg doplatka i naknade do zaposlenja. Kada dobiju rješenje za inkluzivni dodatak dobivaju svi koji sada imaju nalaz i mišljenje, dobivaju od 1.01. razlika onda od dana donošenja rješenja unazad 1.01., dakle dobit će razliku umanjenu za one ostvarene naknade koje su dobivali po starom sustavu. Na taj način mislim da smo zaista odgovorili na sve izazove koji su i saborski zastupnici u ovim zahtjevima za stanku već naglasili, pozivam vas da kao i u prvom čitanju, velikom većinom podržite donošenje ovog zakona na korist svim osobama s invaliditetom. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministre. Imamo zadnji put 17 replika, ne znam jel, 18 replika. Prvi na redu kolega Ćelić, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Prigodom donošenja strateškog dokumenta za prava osoba sa invaliditetom, unija jednakosti predsjednica europske komisije Ursula von der Leyen je rekla da osobe s invaliditetom imaju pravo imati dobre uvjete na radnome mjestu, živjeti neovisno, imati jednake mogućnosti, participirati u potpunosti u životu svojih zajednica i da je naša uloga, da naša obaveza da kao zajednica osiguravamo puno sudjelovanje u društvu na jednakoj osnovi s drugima. S obzirom da vi vodite resor i rada i socijalne politike, mene zanima po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom, kolika sredstva su uložena i koliko osoba je zaposleno u ovoj godini kada govorimo o osobama s invaliditetom. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče Ćelić. Slažem se sa svime što ste iznijeli kroz citat predsjednice europske komisije. To jest i politika ove Vlade, ne samo omogućavati prava kroz različite vrste naknada nego i uključiti najinkluzivnije što se može osobe s invaliditetom na tržištu rada. Sredinom 2022. mi smo imali registriranih svega 11 tisuća osoba s invaliditetom koji su radili i zarađivali za svoj život. Mi i sa dakle čišćenjem registra i sa dodatnim poboljšanjem samog sustava i kroz naknade koji Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom nudi poslodavcima i kroz integrativne i zaštite radionice, danas imamo gotovo 16 tisuća zaposlenih osoba s invaliditetom. U vrlo kratkom vremenu postignut je zaista značajan uspjeh i ono što definitivno treba ovdje istaknuti da poslodavci…/Upadica predsjednik: Hvala ministre./…prepoznaju tu dodanu društvenu vrijednost. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ministre, uzeli ste 10 sekundi. Ja vas molim da se držimo vremena jer i zastupnici isto tako moraju u minutu iznijeti svoj stav. Izvolite kolegice Marić. Hvala lijepa. Poštovani ministre, imam pitanje vezano uz Uredbu o metodologijama vještačenja. Vidim da je donesena sad u 8. mjesecu ove godine i iznijet ću tu jednu problematiku o kojoj sam već govorila. Evo govori…, razgovarala sam i sa kolegicom Lukačić u vezi toga, međutim nije riješeno u ovoj novoj uredbi. Naime, radi se o roditeljima koji imaju djecu sa sindromom down 4. stupanj, ali jedno, jedno oštećenje 4. stupnja. smo bili tražili da se po metodologiji vještačenja čak i onima koji imaju samo jednu teškoću 4. stupnja prizna pravo na status roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja, međutim to nije donešeno, dakle moraju biti i dalje dva oštećenja, ali se kolko sam vidjela i kolko su me oni informirali omogućilo to roditeljima djece s autizmom. Znači sad ti roditelji, ima ih više koji su mi se javili, pitaju zašto se nije išlo i na priznavanje jednog oštećenja 4. stupnja i za djecu,

inicijativa je hvale vrijedna, sasvim sigurno ćemo je razmotrit, dakle ako imate određene informacije ili prijedloge roditelja molim vas da dostavite to u ministarstvo. Mi svakako nakon ove izmjene koju koju ste maločas spomenuli zbog ubrzane procedure vještačenja možemo razmišljati i o dodatnim izmjenama i dopunama, tako da evo u svakom slučaju je više nego dobrodošla. Predsjedniče, vraćam 32 sekunde. **Jandroković, al to ne znači da ćete idući put dobiti ono što ste sada vratili. Kolegice Lukačić izvolite. **Lukačić, Ljubica (HDZ)** Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovani ministre, između ova dva čitanja mnoge osobe s invaliditetom meni osobno postavili su pitanje, dakle vidi se njihov veliki interes, onih koji su u organiziranom stanovanju ili negdje smješteni. Temeljem ovog zakona oni neće imati pravo na inkluzivni dodatak, a smatraju da im to treba obzirom na njihov invaliditet i ukoliko nemaju primjerena sredstva za život ne možemo govoriti o inkluzivnom stanovanju, uključivanju u zajednicu,

osoba s invaliditetom ima uslugu smještaja putem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad i ono što mi kao država činimo jest financiramo upravo dakle troškove njihovog smještaja koji se u prosjeku kreću od 1000 do 1400 eura. Vi znate da oni imaju pravo i na tzv. džeparac, nešto je o tome i spomenula zastupnica Vlašić Iljkić, mi sasvim sigurno razmišljamo da i to pravo uz sve ovo što smo odgovorili, dakle na potrebe osoba sa invaliditetom, i njega dimenzioniramo u puno većem iznosu. Prema tome, to će bit jedna od slijedećih aktivnosti Vlade hrvatske. **Jandroković, Zahvaljujem g. predsjedniče. Uvaženi ministre, ovo pitanje vam je postavila naša kolegica Jelena Miloš i u nedavnom prvom čitanju, znači pitanje je kako će se provoditi prava ovog novog zakona zbog preopterećenosti sustava i zato bi vam postavila isto pitanje koje je kolegica postavila, da nam jasno kažete koliko je do danas točno licenciranih pružatelja usluge osobne asistencije i koliko je licenciranih osobnih asistenata? Mislimo da je to važno zbog toga što je upitno, kažem, ponavljam, zbog preopterećenosti sustava jer sve pada na bivše centre za socijalnu skrb, a nema dovoljno kapaciteta, kapaciteta, pa je upitno koliko će se ovaj zakon tj. kako brzo će moć doć u primjenu. Zahvaljujem. **Jandroković, zbog preopterećenosti sustava smo dali rok od godinu dana. Svi koji imaju sada postojeće nalaze i mišljenje će sukladno odredbama zakona biti razvrstani u jednu od 5 razina i to je jednokratni posao. Kada ovu veliku većinu osoba s invaliditetom koji ima pravo, njih nešto manje od 150 tisuća, Hrvatski zavod za socijalni rad razvrsta u 5 kategorija ne očekuje se neki novi priljev korisnika nego sukladno naravno nalazu i mišljenja hrva…, dakle našeg Zavoda za vještačenje osoba s invaliditetom. Prema tome, dali smo godinu dana da postojeće nalaze i mišljenje se dakle definiraju. Što se tiče osobne asistencije, niti je to zastupnice dakle tema, brojeve uvijek možete dobit neovisno o plenarnoj raspravi. Mi danas imamo licencirano preko stotinu dakle pružatelja usluge osobne asistencije, 3 minuta, pa prestajem, 3 sekunde. izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Uvaženi ministre, kao što ste i sami rekli u vašoj raspravi, u programu rada ove Vlade je odgovoriti na sve izazove i olakšati život našim najpotrebitijim. I na traženje onih na koji se ovaj zakon odnosi dali ste podršku naravno kroz donošenje ovoga zakona. Ali prije njegovog donošenja vi ste obišli gotovo, sa vašim suradnicima obišli gotovo sve krajeve RH, predstavili zakon, razgovarali sa udrugama i korisnicima naravno poslušali i njihove prijedloge. Moje pitanje postoji li mogućnost da neka osoba sa invaliditetom bude zakinuta za visinu naknade objedinjavanjem svih ovih prava? **Jandroković, Uvažena zastupnice Maksimčuk, apsolutno ne postoji zbog toga i kalkulirajući objedinjene sve naknade, naravno da smo prošli po svim kategorijama ne postoji mogućnost ovako predloženim zakonom da netko ostvari manji iznos ono što je bio kumulativ dosadašnjih naknada. **Jandroković, Hvala lijepa. Poštovani gospodine ministre evo upravo sam sada malo pogledao podatke hrvatskog Državnog zavoda za statistiku 52,5% obitelji u Hrvatskoj imaju 1 dijete, 35,1% dvoje djece, samo 9,8% obitelji u Hrvatskoj imaju troje djece, četvero djece 1,9% obitelji, a pet i više 0,7. podloga za moje pitanje. Vidimo da su pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete ostaje isti u ovom konačnom prijedlogu zakona, dakle 66 eura. Želili bi povećati iznos pronatalitetnog dodatka iz člana 18., treće i četvrto dijete to smo svi svjesni čine okosnicu rasta nataliteta, a ti su nam podaci evo stvarno zabrinjavajući, dakle niti 10% obitelji u Hrvatskoj nije se odlučilo za treće dijete. Smatram da bismo to trebali ojačati. Hvala lijepa. Naime, poštovani kolega nije napravio domaću zadaću i fulao je ceo fudbal. Kolega ovo o čemu ste vi govorili je druga točka današnjeg dnevnog reda, ajde malo razmišljajte što radite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Bedeković dobivate opomenu, kolega je govorio u okviru teme ajde molim vas kolegice i kolege govori se i puno, puno šire izvan teme od onoga što je učinio kolega Dretar. Dakle, nema ovdje povrede Poslovnika. Izvolite odgovor ministre. Hvala lijepo, pa kolega Dretar jest govorio o Zakonu o dječjem doplatku, u svakom slučaju s obzirom da je druga točka ja ću već nakon završetka ove rasprave ovaj komentar prenijeti državnoj tajnici Željki Josić koja će branit Zakon o dječjem doplatku. U svakom slučaju ono što ste zastupniče rekli najalarmantniji podatak je zaista po postocima mali broj Gordan (HDZ)** Kolega Dretar ne morate se ispričavati, možete ovo je tema koja se tiče, koja je široka i vi ste malo fulali, ali nije to povreda Poslovnika. Dobro, jučer ste otišli bili malo bombastično pa ste malo pod dojmom. Izvolite kolega Miletić. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani predsjedniče sabora Članak 238., molim samo kolegicu i vladajuće da s obzirom da smo usvojili Zakon o hrvatskom jeziku u Hrvatskom saboru pričamo književnim hrvatskim jezikom. Hvala. ovo je bila stilska figura tako da to, to je, shvatili smo svi što je zastupnica htjela kazati. Dobro, idemo dalje. Kolegice Murganić, izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo ja ću poštovanom ministru uputiti ipak pitanje iz ovog zakona, ali i povezano je sa dječjim doplatkom. Naime, između dva čitanja naveli ste da je ovo jedna od značajnijih promjena, a to je da uvećani dječji doplatak prelazi u inkluzivni dodatak međutim postojat će mogućnost ostvarivanja prava korisnika za djecu koja i dalje to imaju pravo, a vezano je za Zakon o dječjem doplatku. Da se ne bi sticao dojam da će sa dva osnova i kroz inkluzivni i kroz ovaj Zakon o dječjem doplatku ostvarivati isto pravo, pa možda radi korisnika da to još jedanput pojasnite. Marin (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Murganić. Ponovit ću još jedanput i pokušat bit što jasniji. Dakle, djeca i osobe s invaliditetom su danas kroz HZMO mogli računati na tzv. uvećani dječji doplatak koji danas iznosi negdje 110 110 eura i zarez nešto centi. Sada taj uvećani dječji doplatak ulazi u inkluzivni dodatak, međutim sva djeca sa oštećenjem zdravlja, sa teškoćama u razvoju dakle od 1.3. nakon što Zakon o dječjem doplatku novi stupi na snagu će moći računati ovisno o cenzusu i na redovni dječji doplatak. Što znači da mi u ovaj iznos inkluzivnog dodatka koji je u kumulativu veći nismo računali i na ovo novo povoljnije pravo dakle mogućnosti od 1.3. dobivati i redovni dječji doplatak.

ravnateljice, hvala vam, dakle ja imam jedno pitanje koje je meni se čini jako važno. Vidjeli smo da je evaluacija pokazalo se kod nacionalne nadoknade za starije osobe izrazito bitna i mislim da ovaj zakon radi se o izrazito velikim sredstvima koja moram naglasiti su ovoga puta usmjerena u pravom smjeru, onima najpotrebitijima i drago mi je da su usmjerena u dobrom smjeru, ali isto tako mislim da mi moramo povesti znači imati jedan uvid kako se trošio novac, tko je dobio novac i da li je pravovremeno odnosno na pravi način distribuiran ovaj novac. Ja se zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice Sabljar Dračevac. U potpunosti se slažem s vašim komentarom i s obzirom da je riječ o novom zakonu nakon dvije godine ide procjena propisa, njegove učinkovitosti i sasvim sigurno nakon te analize ćemo vidjeti imamo li prostora za dodatno poboljšanje ovog zakonskog prava. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Bedeković. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa Poštovani ministre. Dakle, priznavanje prava na inkluzivni dodatak temelji se na vrsti naravno i na težini invaliditeta i zahtjeva vještačenje. Ono što je dobro i što ste vi naglasili i s obzirom inkluzivni dodatak objedinjuje četiri trenutno postojeća prava imat ćemo situaciju da nećemo imati četiri vještačenja nego ćemo imati jedno vještačenje, e sad ono što je činjenica je da je zakonom propisan rok od godinu dana za donošenje novih rješenja o pravu po službenoj dužnosti pa vas molim da odgovorite smatrate li da će taj rok biti od godinu dana dovoljan da se sve to riješi i iako ste na to pitanje već odgovorili ja ću vas moliti da to još jednom ponovite. Da li postoji mogućnost ikakva da neka osobe s invaliditetom iz bilo kog razloga bude zakinuta za visinu naknade ovog objedinjenog prava na inkluzivni dodatak? Mislim da je to dobro rastumačiti radi osoba s invaliditetom

Godinu dana je rok za prevesti koju razinu potpore inkluzivnog dodatka imaju onih 147 tisuća osoba s invaliditetom koji danas koristi jednu od ovih četri naknada. Svi novi slučajevi koji će podnosit prvo zahtjev za nalaz i mišljenje, a onda i za pravo inkluzivnog dodataka, a ne koriste danas ništa od toga pravo im kreće sa danom podnošenja zahtjeva. Naravno tu dakle nema roka nikakvog od godinu dana nego će naši djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad sukladno dobivenom nalazu izdati rješenje, tu nema rokova, ali ima odredba da je pravo od dana podnošenja.

je definirano i odredbom zakona, dakle inkluzivni dodatak je namijenjen osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu spriječiti njezinu puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Naravno u odredbi čl. 10. ste i dalje tko nema pravo, dakle i dalje je ostalo da one skupine 4. i 5. ne priznaje se osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana koji koristi za stanovanje. I u prvom čitanju sam na to ukazivala, ja nekako sam stanovništva da to ne trebala biti otegotna okolnost tim više što sam to uspoređivala i još ponovo ću ponoviti, djeca imaju pravo na besplatne udžbenike bez obzira o tome dal roditelji o imovinskom statusu roditelja, besplatni obrok u školama isto, zašto ste se ovdje odlučili ostaviti to i nadalje? …/Upadica predsjednik: Hvala lijepo. Zato uvažena zastupnice Mrak Taritaš na to pitanje sam odgovorio zastupniku Dretaru u prvom čitanju i rekli smo da ova odredba imovinski cenzus za drugu nekretninu koju imate u funkciji se odnosi samo na 4. i 5. razinu osoba s invaliditetom koji i danas imaju cenzus u Zakonu o socijalnoj skrbi, dakle to je horizontalno usklađenje. Međutim, inkluzivni dodatak sama svrha rekli smo i u uvodu piše vam i u samom tekstu obrazloženja donošenja zakona je omogućavanje uključivanje u društvo za osobe s invaliditetom koji nemaju dostatna sredstva, a imaju potrebe puno veće i kompleksnije no što mi možemo zamisliti. Ovdje se radi o osobama s invaliditetom lakšeg i tjelesnog i vrste oštećenja i na taj im ovaj iznos prihoda koji imaju omogućavaju da na ravnopravnoj osnovi participiraju u društvu. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, ja bi vam čestitala na donošenju ovog zakona koji je izrazito važan, ali jednako tako želim čestitati i vašim suradnicama koje vas prate sve ovo vrijeme. Sami ste rekli da dvije godine traje priprema ovog zakona stoga je i gospođi Pletikosi kao državnoj tajnici i gospođi Bogdanović i gospođi Barlić, ali i Margareti Mađerić koje uvijek dođu spremne na Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku i odgovore na sva naša pitanja i izazove koji se postave. Al zapravo želim sada pitati još nešto. Budući da uvodite novo pravo hoće li svi korisnici prava trebati novo vještačenje? Rekli smo to već puno puta, ali uvijek dolaze onako nekakva pitanja, pa evo ja vas molim još jedanputa nam to ponovite. Marin (HDZ)** Hvala lijepo. Nema ispravka netočnog navoda i da ima ne bi ga mogao koristiti koliko one moje suradnice prate mene tako pratim i ja njih, ne znam kad je dinamičniji proces. U svakom slučaju dakle svi oni koji imaju nalaz i mišljenje nema potrebe za novim vještačenjem i ide rješenje po službenoj dužnosti, svi oni koji su u proceduri za donošenje nalaza i mišljenja nakon što se odredi vrsta i stupanj oštećenja dobivaju rješenja o inkluzivnom dodatku. izvolite. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Zahvaljujem poštovan predsjedniče. Evo kao i što su ranije kolegice navele, ostavili ste zapreke što se tiče priznavanja korisnicima 4. i 5. razine gdje stoji imovinski cenzus koji opravdavate postojećim Zakonom o socijalnoj skrbi kako je to sada propisano za doplatak za pomoć i njegu u smanjenom opsegu. I na taj način ste zapravo napravili ponovno razliku u propisivanju uvjeta između osoba s invaliditetom i doveli u nepovoljniji položaj jednu kategoriju korisnika spram druge. Znate li koliko je praznih poslovnih prostora koje se ne koriste koji godinama nisu stavljeni u funkciju primjerice u Slavoniji ili u drugu nekretninu? Koliko ima drugih nekretnina diljem Slavonije koje ne koriste ljudi za stanovanje, a ne mogu ju prodati i ne mogu ju staviti u funkciju?

Mi sa ovako predloženim zakonom o inkluzivnom dodatku zapravo ispunjavamo obećanje koje ste vi dali 2013. i ja očekujem da ćete vi ovaj zakon napokon kad je došao u Sabor i podržati. izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče. Poštovani ministre Piletiću sa svim suradnicama. Ovaj zakon koji je pred nama težak je više od pola milijarde eura, a to je duplo više za osobe s invaliditetom nego što je to bilo do sad. I ta činjenica najbolje i najviše govori o povećanju razine socijalne sigurnosti i socijalne zaštite osoba s invaliditetom i o odnosu ove Vlade prema tako ranjivoj skupini. Naknade kao što ste kazali će se na mjesečnoj razini kretati između 138 i 720 eura za oko skoro 150 tisuća korisnika, a ono što vas ja želim pitati jest, možemo li kazati da će svi koji danas koriste neko od

**Karlić, Mladen (HDZ)** Hvala predsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicama, evo isto tako čestitke na prijedlogu ovoga zakona. cilj ovog zakona postić je pravedniju raspodjelu naknada osobama s invaliditetom i ono što je najvažnije i najvrijednije i upravo to je znak zapravo jedne dobre, jake, vrijedne suradnje sa svim udrugama koje vode skrb o osobama sa invaliditetom i zato se i može postići ovako dobar prijedlog zakona. Ono što je isto tako važno da će bit transparentniji, da će bit ekonomičniji, jednostavniji i lakši za rad. Al ono što je jako važno, svaka osoba s invaliditetom je posebna, različita sa svojim individualnim potrebama, sa potrebama za rehabilitacijom i različitim drugim potrebama koje mi drugi nemamo i ovim prijedlogom zakona predviđeno je da će osnovica se iznositi u visini 120 eura. Kako ste utvrdili način odnosno postotke osnovice za sve pojedine razine kategorije odnosno koja će bit najniži …/Upadica predsjednik: Pa evo uvaženi zastupniče Karlić, tu temu smo isto apsolvirali u prvom čitanju, ponovit ću dakle riječ je o individualnim potrebama osoba s invaliditetom i ovaj raspon osnovica odnosno iznosa inkluzivnog dodatka do 720 eura zapravo je odgovor na ono što su predložile upravo udruge i savezi udruga osoba s invaliditetom, želeći im razdvojiti potrebe onih osoba s invaliditetom sa najvećom vrstom i stupnjem oštećenja u odnosu na postojeći sustav, gdje ste imali jednu razinu potpore osobne invalidnine i dvije razine doplatka za pomoć i njegu. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovani ministre, ovaj zakon je veliki iskorak u skrbi o osobama s invaliditetom da bi 150 tisuća korisnika dobila, dobili viša sredstva osigurano je godišnje preko 263 milijuna eura, što je dvostruko više nego što je bilo do sada. oštećenja do sada su dobijali nešto manje od 343 eura, a sada će dobivati 720 eura, što je preko 377 eura više. Međutim odrasle osobe sa istim oštećenjem neće dobivati toliko više. Zašto postoji razlika? Marin (HDZ)** Mislim da smo i to pitanje već apsolvirali uvažena zastupnice. Dakle riječ je o ranoj intervenciji i omogućavanju dakle upravo djeci i mladima da u što ranijoj fazi prođu kroz postupak rehabilitacije, da se osposobe i onda na taj vjerujem da im zaista treba u njihovoj najranijoj dobi pružiti veću potporu. Ovdje očekujemo da zaista su odrasle osobe ili prošle kroz fazu rehabilitacije i na taj način dakle razlikujemo istu kategoriju oštećenja dakle za djecu odnosno za odrasle. **Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima, pa ja mislim da je najvažnije u ovoj da su naši korisnici inkluzivnog dodatka zadovoljni i da vi kao ministar i vaše ministarstvo možete poslat snažnu poruku korisnicima da nisu sami. je, to je zapravo najvažnija poruka. Kad se ljudi osjećaju sigurno, kad se ljudi osjećaju ovaj da netko brine o njima, onda se zasigurno i bolje, bolje, bolje će živjeti. Ono što smo ovdje mogli pročitati je da je izdvojeno 506 milijuna eura za ovaj paket. Recite mi u usporedbi sa EU, mi se uvijek volimo uspoređivati s drugima, kako s obzirom da smo mi dio te, tog prostora, gdje se mi nalazimo u toj priči i je li su ti dodaci usporedivi sa EU. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Pa ja bih radije volio da vam na ovo vaše pitanje odgovore upravo predstavnici udruga osoba s invaliditetom. Mi smo zaista po standardu koji je ova Vlada odlučila podići osobama s invaliditetom po svim razinama među prvima u EU. I po pitanju statusa roditelja njegovatelja i po pitanju uvođenja novog prava osobne asistencije i po pitanju dakle sveobuhvatnosti inkluzivnog dodatka, međutim to su samo neke od naj, neću reć značajnijih nego možda najzvučnijih promjena koje je Vlada odlučila uvesti u pravni sustav RH. Kad tome dodate i aktivno širenje mreže usluga, dakle osobama s invaliditetom diljem Hrvatske kroz ugovaranje, bilo da je riječ o našim ustanovama, bilo da je riječ o organizacijama civilnog društva, bilo da je riječ o odluci Vlade da ide izgraditi 18 novih centara …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… u kojima sasvim sigurno će i osobe s invaliditetom pronaći svoje mjesto. **Jandroković, Gordan Hvala poštovani predsjedniče sabora. Poštovani ministre sa suradnicima. Pa evo već smo čuli da ovim prijedlogom zakona u stvari se 4 prava spajaju odnosno objedinjuju u jedno pravo i ono što je jako važno, još jednom naglasiti bilo tko ko koristi jedno od ovih prava, sad kad se to spoji u jedno dobit će između 50 i 100% više nego što je primao do sada. Ono što je moje pitanje je u stvari, koja je još prednost ovakvim spajanjem odnosno donošenjem ovih zakona da se ova 4 prava objedine u jedno. Hvala lijepo. Osoba s invaliditetom imala je dosad pravo, ako je riječ o težem stupnju, na osobnu invalidninu, imala je možda i pravo na uvećani dječji doplatak i sasvim sigurno je imala pravo i na naknadu zaposlenja ukoliko nije bila zaposlena. Tri različita prava iz tri različita sustava. Jedno pravo morate kucat na vrata HZMO-a, drugo pravo morate kucat na vrata Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bivše centre za socijalnu skrb i treće pravo morate kucat na vrata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Dok sam ovo izgovorio umorio sam se, a i još da sam osoba s invaliditetom koja mora ić i po nalaz i mišljenje i dostavljat dokumentaciju u svaku od tih institucija, to vam dovoljno govori dakle koliko smo ovako objedinjenom uslugom odnosno pravom koje će imat osobe s invaliditetom, njima olakšali svakodnevni život. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče HS, poštovani ministre sa suradnicima. Evo najprije vam želim izraziti zahvalnost što ste donijeli ovako jednu kvalitetnu studioznu odluku koja je velikim dijelom u suglasju sa realnim potrebama ljudi sa ljudi sa invaliditetom i što ste sve to iskoordinirali sa udrugama koje upravo skrbe o pravima invalidnih osoba. I ja imam, evo kao i neke kolege ovdje što su spominjali, određenih upita sa terena, uglavnom je to iz rubnih područja Splitsko-dalmatinske županije gdje ljudi žive i sami i ne prate tolko ova medijska zbivanja, pa više manje i spominjane termine, ali ja bih evo spomenuo ovdje i upitao vas s kojim datum se priznaje pravo za trenutne korisnike

Ovako, dakle vrlo jasno, svi 147 tisuća osoba s invaliditetom koje sad imaju nalaz i mišljenje i koriste neku od ovih prava sa 1.1. im zakon omogućava da dobiju i inkluzivni dodatak, ovisno o rješenju kada će im Hrvatski zavod za socijalni rad izdati, a ima rok od godinu dana, teku im sva postojeća prava i mjesečno sjedaju dakle kao uplate, a onda danom donošenja rješenja počinje novo pravo uplate inkluzivnog dodatka, a razlike od 1.1. do dana donošenja rješenja se računa koliko su dobili po starom pravu, oduzima se od ukupne svote koliko bi dobili kroz inkluzivni dodatak i razlika im se isplaćuje. Svi novi danom podnošenja zahtjeva ukoliko donesu nalaz i mišljenje imaju pravo na inkluzivni dodatak. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministre. Kolega Brčić bio je zadnji. Budući da se kolega Brkan nije javio onda idemo dalje. Na iznošenje stajališta odbora, vidim da se javlja kolegica Sabljar Dračevac, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Uvaženi g. ministre sa suradnicima, drage kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 119. sjednici održanoj 12. prosinca 2023. raspravljao je o Konačnom prijedlogu Zakona o inkluzivnom dodatku P.Z. br. 595. koji je predsjedniku HS podnijela Vlada RH aktom od 7. prosinca 2023.. Odbor je o prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo sukladno sa čl. 85. Poslovnika HS. Tijekom rasprave Tijekom rasprave članovi odbora pohvalili su Konačni prijedlog zakona, te prihvaćanje mišljenja i prijedloga iznesenih u prvom čitanju. Mišljenja su da će inkluzivni dodatak pridonijeti prevladavanju različitih prepreka, te doprinjeti primjerenijim životnim standardima za osobe sa invaliditetom. Inkluzivni dodatak objedinjuje 4 postojeća prava iz sustava socijalne skrbi koja mogu koristiti osobe s invaliditetom, te će se njime unaprijediti transparentnost i ekonomičnost prava koja se ostvaruju temeljem invaliditeta. Postavljeno je pitanje o visini najnižeg inkluzivnog dodatka koji bi iznosio 115% osnovice odnosno sada 138 eura za korisnike 5. razine. Također naknada za novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom bila bi jednaka za sve osobe s invaliditetom bez obzira u koju od ovih 5 razina potpore pripadaju, ona bi iznosila 56 eura. Nakon provedene rasprave članovi odbora jednoglasno su sa 7 za odlučili predložiti HS donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku, hvala. Zahvaljujem. Sada ću otvoriti raspravu, prvi na redu u ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani kolega Miletić, izvolite. Pokušat ću, nadam se da neću pogriješiti, e. Poštovani predsjedniče HS, poštovana gđo. Kristina Zadro Omrčen, poštovani g. ministre sa svojim suradnicima, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Znam da mi nećete zamjeriti vezano uz ovaj zakon dvije konkretne stvari i vjerujem da će bit zanimljivo i ministru čuti. Dakle u Rijeci vam je bio jedan g. Senad koji se, tako jedna teška životna situacija, čovjek se razbolio i ostao bez svega, a onda kako to nekad bude u životu, pa te onda još smlavi i boleština i svašta, i ostao je u doslovnom smislu bez obje noge, završio je u kolicima. I kako i imao je nekih troškova i ovrhe, sad da, da ne pričam, uglavnom kako je čovjek ostao bez svega završio je u nužnom smještaju u grad, a gradonačelnik ga je stavio u stan da, da budem jasan bivši gradonačelnik jel u Rijeci, da, da Obersnel, ne da, stavio ga je u stan nužnog smještaja do kud su vodile 54 stepenice, i dakle vi ste imali osobu s najtežim invaliditetom, dakle s najtežim ono bez nogu u kolicima i lokalna vlast stavi čovjeka, bivši gradonačelnik Rijeke da budem jasan, u stan do kojeg vode 54 stepenice. I sad evo što reći je li? Nema se tu što reći nego samo ogromna nepravda koja vapi. Ja sam o tome pisao i pravobraniteljici i svašta ono što sam što sam mogao tada raditi. A drugo, preporučio bih svima, čak sam sad dobio dobru jednu ideju, možda ne bi bilo loše da oni koji žele da se nađemo u Rijeci imam jednu dobru ideju sada, hvala nadahnuću. Mi često teško nam je govoriti o nekom problemu odnosno ajmo ovako lakše nam je govoriti o nekom problemu ako smo iskustveno kroz to prošli onda je to potpuno drugačija slika nego kad mi o nečemu pričamo pa upadnemo u opasnost i mi s ovog mjesta, ja upadnem često pa dociram nekom il objašnjavam, a ustvari ono pričaš na teorijskoj razini ili sa znanjem o nečemu ali nisi prošao to, a potpuno je drugačije kad neko nešto prođe. U Rijeci je sjajna jedna ekipa volontera, ja o ovome s nikim nisam pričao, možda čak će se ljudi sad naljutit na mene kada, a vjerujem da neće, ali dakle sjajna jedna ekipa volontera, košarka u kolicima koja okuplja sportaše koji su osobe s invaliditetom, teške, osobe s teškim invaliditetom i oni igraju košarku u kolicima i njima je ta košarka sve, ne samo vjerujem da ću dobro reći i terapija i fizička aktivnost i sve i možda bi bilo dobro organizirat neku humanitarnu priču pa da mi zastupnici damo nešto od sebe, makar simbolično. I ministre evo ja ću i vas pozvat, pustimo sad stranke su tu nebitne stvarno, kolikogod neko možda mislio ovo, ono, ali baš nebitne i da dođemo u Rijeku i odigramo jednu humanitarnu utakmicu sa tom ekipom muškaraca i žena koje su osobe s invaliditetom, pa onda jednostavno to je dobro i medijski, možda ćemo ispast svi malo normalniji za one stvari koje su nam bitne i društveni problemi, a s druge strane ćemo stavit u fokus javnosti pogotovo ako dođu zastupnici ili ako ste vi ministre s nama onda je to normalno posve drugačija priča pa da pokažemo javnosti koliko je bitno, a da se upoznamo s njihovim radom, pa ja ću vas obavijestit pa volio bi evo da to onda podržimo. Bit ćete bolji od gradonačelnika Zagreba vjerujte mi, dakle to nemojte uopće sumnjat u to. Dakle, što se tiče ovog zakona prvo nešto ćemo pohvalit, onda nešto ćemo kritizirat ovdje u obrazloženju jasno je navedeno zašto prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom RH obvezuje se priznavat jednako pravo svim osobama s invaliditetom na život u zajednici s pravom izbora jednakim kao i za druge osobe te se obvezuje poduzeti djelotvorne odgovarajuće mjere kako bi olakšala osobama s invaliditetom puno uživanje ovog prava i puno uključenje i sudjelovanje u zajednici. Sve je ovdje sjajno objašnjeno kako to već bude, već bude, RH obvezuje se priznavati pravo osoba s invaliditetom na socijalnu zaštitu, na uživanje tog prava bez diskriminacije na osnovi invaliditeta te se obvezuje poduzeti odgovarajuće korake kako bi zaštitila i promicala ostvarenje ovog prava. Ono što mene osobno malo buni, pa možda mi može ministar kasnije tijekom rasprave uvijek se može javit za riječ objasniti, ja sam malo gledao državni proračun 2016. i sada 2024. prihode i 2016. prihodi državnog proračuna su bili 15 milijardi eura, 15 milijardi eura, ogromno povećanje. I sad vam ja razmišljam logički evo možda griješim pa me ispravite, ako mi imamo 147 tisuća osoba s invaliditetom u RH, ako ako mi imam proračun koji je samo 2016. prihodi narasli na sa 15 na 28 dakle duplo skoro, 28 milijardi onda možemo reć da proračun nam nikad nije bio puniji ili narodnim jezikom, nikad nismo imali više novca, e sad ako nikad nismo imali više novca dolazimo sad na inkluzivni dodatak, naknada koja se dodjeljuje osobama s poteškoćama ili invaliditetom kako bi im se olakšao život, kako bi im se pokrili dodatni troškovi koje ljudi imaju. I čuli smo ovdje obrazloženje Zakon o inkluzivnom dodatku podijeljen je na pet razina, prva razina je namijenjena onima s najvećim poteškoćama i ima limit od 720 eura. No kada mi uđemo u ovu dimenziju osoba s invaliditetom s najvećim poteškoćama i tih 720 eura podijelimo na 30 dana to ispadne 24 eura dnevno, 24 eura šta je to 150-ak kuna na primjer. I sad legitimno moje pitanje je ako znamo da su troškovi života narasli abnormalno, ajde nećemo sad, nećemo preuveličavati, ali sigurno su nam, sigurno je rast cijena inflacija pojela ma minimum 300 eura, neki govore i 400 i 500, ali 300 je pojela kakogod se okrenete i znamo svi koliko su narasle cijene hrane, osnovnih onih namirnica potrepština bez koje mislim ne možemo živjeti. Čovjek treba jesti svaki dan, a da ne pričamo sada o odijevanju o nekim drugim stvarima. I sada imamo dodatak s najvećim poteškoćama dakle osobama koje imaju najveće poteškoće limit od 720 eura, što ako im se pretvori u jedan mjesec znači da je država osigurala 24 eura dnevno za te osobe mislim šta da rade ljudi s tim? I nemojte me krivo shvatiti, znači svaki pomak je bolji nego dakle kako je bilo i ovo je sigurno bolje, naš, moj, osoba, stavi je i ja ću to zagovarati u svom klubu, ovo je bolje i treba podržati sve što je bolje i to uopće nije sporno, to nije sporno samo je sad pitanje koliko je ovo pravedno. U nekoj državi, kako je mi vidimo, koja je socijalna i Hrvatska je socijalna država, brine dakle za svoje skupine, najugroženije, najpotrebitije i u mnogo toga mi smo puno napredovali, kako je nekad bilo. To isto treba reći. Ne treba stalno, ne znam, pljuckati na ovo, na ono. Dakle puno toga je napravljeno kvalitetnije i uredilo se kako je bilo. Ali evo, ja sad postavljam to pitanje pa bi volio da mi se u raspravama objasni, je li to baš pravda i je li se moglo tu puno više učiniti? nisam polovio sve u čitanju, ministre, zakona, evo, otvoreno vam kažem, ne, pa možete vi sa suradnicima vidjet, možda radi javnosti. Ja znam, iz moje obitelji, dosta nam je bilo mučno ona vještačenja, znate, imate u najbližoj obitelji osobu koja najteže operacije i ima stupanj, dakle komisija, netko je dala invaliditet visoki i onda prođe 6 mjeseci i zovu nas doma, dobijemo dođite na procjenu. Ja sam ono, htio zapaliti papir i sve jer ti je muka, ono, kažeš, pa čovječe, pa netko nam je dao to, pa znate što se događa, ne? Tako da, da, evo to, ako netko trajno ima nešto izgubljeno, ako se mogu tako izraziti, dakle ako je neka osoba trajno pogođena s nečim, je li, osoba s invaliditetom, pa da se tu ljude dodatno ne stresira, a ja vam mogu samo reći iz svog primjera, možda, ne znam, uvijek volim govoriti iz svog primjera, onda je to snažnije, meni se osobno dogodilo da nakon smrti moje supruge, ja sam dobio poziv na vještačenje. Mi smo dobili, je li, ne? I onda .../nerazumljivo/... dobijete pa onda vam ništa nije jasno, ne? Ali dobro, razumijem da je birokracija, razumijem da je sustav ogroman, razumijem da je nekad teško sve to poloviti, ali evo, trebali bi i taj dio urediti, ja ne znam ni kako, da vam budem iskren, ne, samo znam da nije u redu da kad netko ostane bez svog najmilijeg, dobije doma poziv da dovede tu osobu na vještačenje, da nema smisla pa, vi ste unutra, vaša odgovornost je najveća jer imate taj legitimitet, pa dajte i to uredite da i u ovakvim situacijama koje su teške, dakle da, da se to uredi. Ha ne znam, mislim da je to to, svašta sam tu nešto napisao, ali u nekom sam modu sada

Zahvaljujem poštovani predsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Evo na samom početku treba reći da je žalosno da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donosi još jedna zakon iz sustava socijalne skrbi s kojim struka nije zadovoljna u onom organizacijskom dijelu da se rješenja donose u prvom stupnju u područnim uredima Zavoda za socijalni rad. Propisali ste da će Hrvatski zavod za socijalni rad po službenoj dužnosti provesti postupak radi usklađivanja i ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak za 147 752 korisnika u roku od godinu dana. Ne mislite da je socijalni radnik korisniji u radu na terenu i u obilasku korisnika nego u administriraju svih tih rješenja? Tko će biti odgovoran za propuste? Stručni radnici znamo da se boje tragedija. Administrirati rješenja je mogao referent bilo koje druge službe, HZMO-a ili, primjerice, Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Očito da će socijalni radnici baviti cijele iduće godine preispitivanjem i još neće ni stići sve odraditi u roku, a za druge poslove vidimo da nema ni potrebe. Čemu primati zahtjeve za smještaj, kad smještaj u domovima čeka 10 tisuća odraslih osoba i djece? Kapaciteti su odavno popunjeni, a nitko nije odgovoran, ne osjeća se odgovornim ni ministar Piletić ni ravnateljica zavoda. Koliko se sjećamo, velika centralizacija sustava se napravila upravo da bi se ujednačila postupanja, da bi se ubrzali postupci. Kako to da centraliziran sustav nema sve konce u rukama onako kako se to obećavalo reformom? Kako je moguće da se djeca prime u ustanovu i spavaju na madracima u dnevnim boravcima ili u prostoru knjižnica, a da privremeno rješenje postaje trajnije? I ne, ovo nismo čitali u medijima nego u izvješću pravobraniteljice za djecu. No, da se vratimo Zakonu o inkluzivnom dodatku koji sadrži 46 članaka, a čak 210 komentara je prispjelo u javnom savjetovanju. Sam Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom je ocijenio da je zakon od krucijalne važnosti za sve osobe s invaliditetom i za djecu sa teškoćama u razvoju i da ga je prije javnog savjetovanja trebalo raspravljati detaljnije po korisničkim skupinama, uključiti akademsku zajednicu i stručnjake praktičare radi postizanja većeg stupnja konsenzusa. Čuli smo od ministra da su prihvaćeni kozmetički prijedlozi Odbora za zakonodavstvo, dobro je da nakon našeg prijedloga u prvom čitanju da se posveti ponovnom iščitavanju preporuka pravobranitelja u javnom savjetovanju su se izvršile do dvije korekcije što se tiče kategorizacije korisnika u povoljniju potporu, ali moglo se to i puno više. Nažalost nije usvojeno ono što smo vam kao oporbeni klubovi predlagali. Prepoznali smo važnu odredbu priznavanja inkluzivnog dodatka i u organiziranom stanovanju, odnosno udomiteljstvu ili smještaju. Materijalni status organiziranog korisnika organiziranog stanovanja je mahom loš, a cijena usluge omogućava osnovnu egzistenciju korisnika i stručnu podršku no ne i ostale individualne potrebe korisnika. Uzmimo primjer što sam navela i u stanci djece sa teškoćama. Imamo svega 119 djece s teškoćama smještene u udomiteljske obitelji, svega 12 specijaliziranih udomiteljstava. U praksi se događa da zbog različitih teškoća sa kojima se udomitelji ne mogu nositi traže često premještaj iz udomiteljstva u ustanove socijalne skrbi i upravo ovim zakonom bi se trebalo osigurati inkluzivni dodatak za smještajnu djecu. Da bi se prevladale različite prepreke za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi kako uostalom stoji u definiciji inkluzivnog dodatka. Navodite kao razlog odbijanja našeg prijedloga da Zakon o udomiteljstvu pored naknade za rad udomiteljima i opskrbnine propisuje i pravo na osobne potrebe korisnika i da taj iznos je dovoljan. Mi moramo naglasiti koliko ta naknada za osobne potrebe iznosi. 33 eura za dijete osnovnoškolske dobi i odraslu osobu ili 46 eura za mlađu punoljetnu osobu i to na mjesečnoj razini. Što se može kupiti danas sa tim iznosima na mjesečnoj razini evo ostavljam nam svima za razmatrati u ovoj sramotnoj odredbi. Kao potpisnici Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom imamo obvezu širiti uslugu organiziranog stanovanja i unapređivati je u procesu te institucionalizacije domova socijalne skrbi koji su često mjesto segregacije i izolacije. Stoga je potrebno omogućiti sukladno članku 19. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom da imaju pravo na inkluzivni dodatak osobe smještene u organiziranom stanovanju koje po svojoj suštini i nije smještaj nego predstavlja deinstitucionalizaciju. Sukladno Zakonu o osobnoj asistenciji će osobe također moći koristiti pravo na inkluzivni dodatak kao podrška neovisnom življenju što je također izvan institucijska usluga. Naveli smo i predložili smo da je potrebno definirati postotak inkluzivnog dodatka koji pripada osobi na smještaju i organiziranom stanovanju i predložili smo brisanje članka 10. stavka 1. točke 1. koji govori o zapreki smještaja i primanje inkluzivnog dodatka, da se ne ograničava na primatelje koji su ostvarili pravo u razini prvoj, drugoj ili trećoj, te ukoliko koriste pravo na uslugu organiziranog stanovanja na temelju privatnog ugovora. Također tražili smo i brisanje zapreke što nam nije uvaženo što se tiče korisnika četvrte i pete razine potpore gdje stoji imovinski cenzus koji opravdavate postojećim propisom Zakona o socijalnoj skrbi gdje je propisano u smanjenom opsegu pravo na doplatak u smanjenom opsegu koji je uvjetovan imovinskim cenzusom. Umjesto da ovim zakonom se propis osuvremeni što se tiče i prava prema Zakonu o socijalnoj skrbi, a doplatak za pomoć i njegu znamo da je najviše diskriminirano pravo ostalo u Zakonu u Zakonu o socijalnoj skrbi, jer je jedino ostalo uvjetovano imovinskim cenzusom i prihodom. I smatramo da je potrebno ići korak dalje i ne vidimo osnovani razlog u propisivanju uvjeta i razlika između osoba sa invaliditetom, niti da se dovodi u nepovoljniji položaj jednu kategoriju korisnika spram druge. Propisano je da pravo na inkluzivni dodatak neće moći ostvariti korisnik 4. i 5. razine ako ima u vlasništvu drugi stan ili kuću koju može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi ako ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti, te ako je riječ o osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi. Takve odredbe kao što sam i rekla su duboko diskriminatorne i potrebno je brisati zapreke. Smisao zakona je omogućiti ravnopravno korištenje inkluzivnog dodatka samo i isključivo s obzirom na zdravstveno stanje korisnika, gdje je nepotrebno uvoditi imovinske i druge cenzuse samo za određene kategorije korisnika. Sa takvim uvođenjem cenzusa za jednu skupinu korisnika odnosno dvije razine potpore se dovodi u nepovoljniji položaj jedni spram drugih. Zašto je bitan imovinski cenzus a za druge nije? Nismo dobili odgovor na niz replika koje smo uputili ovdje u saborskoj raspravi. Znate li koliko je praznih poslovnih prostora primjerice u Slavoniji, gdje osobe sa invaliditetom godinama ne koriste taj poslovni prostor u tu namjenu ili koliko ima drugu nekretninu. Netko tko ima drugu nekretninu bi sad trebao prodavati tu nekretninu po niskim cijenama u ruralnim krajevima samo zato jer je druga nekretnina koju ne koristi za stanovanje a istovremeno to nije zapreka za tri razine potpore, odnosno korisnika kojima je utvrđeno takvo oštećenje. Pitanje koliko je tako postavljen zakon, odnosno odredbe što se tiče ovih prava koliko je on uopće ustavan, koliko su te odredbe ustavne. Nadalje odbili ste nam prijedlog što se tiče brisanja Bartelovog indeksa kao mjernog instrumenta koji je zastario, pokazao se kao neadekvatan. U niz primjera potrebno ga je izostaviti kao uvjet za ostvarenje inkluzivnog dodatka. Istup problematiku smo navodili i kod izglasavanja, odnosno rasprave Zakona o osobnoj asistenciji i stoga je potrebno mijenjati u tom dijelu Uredbu o metodologijama vještačenja. Nadalje što se tiče administriranja prava. Prijedlogom Zakona o inkluzivnom dodatku se objedinjuju dosadašnja prava, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani dječji doplatak i naknada za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Dobro je da se objedinilo pravo, da su se prava povećala, no organizacija samog prava nije dobro koncipirana i na terenu će se dogoditi da će korisnik sa velikim odmakom i dugim periodom moći ostvariti pravo na inkluzivni dodatak, jer osim što će se morati provoditi većinom nova vještačenja, potrebno je i donijeti veliki broj rješenja u kratkom roku što realno nije moguće. Korisnici u Zavodu za vještačenje znamo da čekaju svoje nalaze i do godinu dana. Moram podsjetiti na svega dvije javne ovlasti koje su se u veljači 2022. godine izdvojile iz sustava socijalne skrbi, a to je novčana naknada za nezaposlene osobe s invaliditetom i naknada za troškove prijevoza učenika, a obje naknade su se evo nakon godinu ili dvije primjene vratile u sustav, vratile su se novčana naknada što se tiče prijevoza učenika, a sad se vraća i novčana naknada za nezaposlene osobe s invaliditetom. Znači od svega dvije javne ovlasti koje su se izdvojile u sustav, dvije godine nakon provedbe zakona se vraćaju te dvije javne ovlasti. Totalni je to poraz ministarstva u kreiranju dugoročnih i kratkoročnih ciljeva u sustavu socijalne skrbi kada ne slijede niti donesene Vladine strategije. Umjesto da se sada inkluzivni dodatak dodijeli u nadležnost kao što sam rekla ili Zavodu ili primjerice Hrvatskom zavodu za, za mirovinsko osiguranje, ministar Piletić sva administriranja daje u nadležnost Zavodu za socijalni rad, a pri tom kršeći sve postavke i načela socijalnog rada, a stručne radnike je time vezao isključivo za vođenje upravnog postupka za novčana prava, pri tom zaboravljajući na onaj dio javnih ovlasti, a to je vođenje slučaja i pružanja usluga prema obiteljima i pojedincima. Pozivamo ministarstvo da ukoliko nije odustalo, a vidimo da nije od načina organizacije rada, da apsolutno osigura administrativno osoblje i to iz službe koje su administrirale to pravo u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili novčanu naknadu za nezaposlene pri Zavodu za zapošljavanje pa makar i kao privremena kratkoročna pomoć. Netočno je što ste se očitovali da sam se, da sam predložila skraćivanje roka vezano za godinu dana nego sam tražila izmještanje prava iz sustava socijalne skrbi jer ovakvim načinom se ne štite interesi korisnika, potrebno je osigurati dovoljno ljudskih resursa koji ne moraju biti socijalni radnici za provedbu upravnog postupka. Znamo da ukupan broj postojećih korisnika prava koji se objedinjuje je 180 tisuća dok se procjenjuje stvarni broj korisnika 147 tisuća jer neki od korisnika primaju dvije ili više naknada. Procjenjuje se da će se tih 150 tisuća rješenja donijeti u idućih godinu dana no mi smatramo da će to biti i puno više i veći i veći broj korisnika nego što je planirano, pogotovo zbog neusklađenosti međuresorne između pojedinih ministarstava pa tako imamo novi zakon što se tiče zakona o pravima hrvatskih branitelja u kojem se povisuje osobna invalidnina, doduše ne znamo u kojem iznosu jer nismo dobili informaciju koliko osnovica treba iznositi ali sigurno će to pravo iz sustava što se tiče branitelja biti manje od ovog prava što se tiče zakona u inkluzivnom dodatku te ćemo imati i priljev dodatnih korisnika iz sustava jer će se kao i što je do sad bila praksa, korisnici odricati svoje osobne invalidnine u drugom sustavu, da bi primali povoljniju naknadu u sustavu socijalne skrbi. Tako će i sad bit što se tiče Zakona o inkluzivnom dodatku. ovakvo administrativno opterećenje, ovakve odluke resornog ministarstva su krajnje neodgovorne i prema korisnicima i prema stručnim radnicima sustava socijalne skrbi koji se potpuno nepripremljen gura u ove poslove. Rekli smo da će korisnici mjesecima čekati priznavanje svojih prava, a znamo da se radi o osobama teškog zdravstvenog stanja i nije svejedno da li će svoje pravo ostvariti u 3. mjesecu ili u 12. mjesecu iduće godine. Zahvaljujem. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, poštovanog zastupnika Damira Bajsa.

predsjedavajući, štovani predsjednici ministarstva, kolegice i kolege. Kažu da je put u pakao popločen dobrim namjerama. Ja bih rekao da ovaj zakon to upravo dokazuje. Namjera dobra postoji ali upravo kod osoba s invaliditetom, ministarstvo ostavlja zapreke da se taj inkluzivni dodatak zapravo provede. Brojke koje to govore su brojke onoga što ministarstvo želi, a to je da 147.752 osobe s invaliditetom dobiju veći inkluzivni dodatak od onog trenutnog iznosa koji imaju temeljem objedinjenih naknada. Potpuno je već sad jasno da se to ne može dogodit. Potpuno je jasno da ljudi koji imaju i naši sugrađani koji su osobe s invaliditetom, da im ministarstvo ostavlja i pravne zapreke, kao da im nije dovoljno zapreka onih u realnom životu kad ne mogu doći ni do prvog, drugog kata, ne mogu prijeći ulicu, kada im se teško zaposliti, a sad i mi u ovom saboru kroz prijedlog ove Vlade i ovog ministarstva stavljamo zapreke u pravnom dijelu kako ostvariti svoja prava koja mnogi drugi imaju. Na šta ja to mislim? Pa mislim zapravo na činjenicu da je ministarstvo stavilo imovinski cenzus i isključilo dio osoba s invaliditetom iz mogućnosti da dobiju ovaj inkluzivni dodatak. I kad govorimo o tome onda govorimo naravno o čl. 10. u kojem jasno govori se da taj pravo neće imati osobe s invaliditetom koje su smještene u organiziranom stanovanju, bilo da je riječ o domu ili stambenoj zajednici. Kad govorimo o tom prvom, prvoj zapreci koju imaju u ovom pravnom propisu, onda govorimo o činjenici da upravo ljudi koji imaju probleme zbog kojih su dobili dom, naravno bi trebali imati pravo na inkluzivni dodatak. Pa zar ćemo im nešto dati, a nešto odmah oduzeti. Socijalna država ne bi trebala tako funkcionirati. Također ideja da sve one koji imaju stan ili poslovni prostor ili bilo šta drugo u stanu kojem borave, da ne mogu dobiti inkluzivni dodatak, izgleda da ministarstvo nema shvaćanja u kojim uvjetima ljudi žive i da ponekad stan drugi je, naravno kod svoje obitelji i djece ili rođaka, a da u tom situacijama ispada da nije bitno koliko oni imaju prihode i kakav imaju invaliditet nego samo da li su spremni otpisati ono što možda imaju. Ne moram naglašavati da sve ovo pokazuje samo jedno, da unatoč, ja bih rekao stručnim skupinama, unatoč činjenici da su se upravo na ovim detaljima na kojima će se ministarstvo popiknuti, al nažalost i korisnici koji neće dobiti inkluzivni dodatak pokazuje se da se ne želi prihvatiti otklanjanje zapreka. sami korisnicu su se javili kroz organizirane oblike udruge i sve one koji ih zastupaju, cijela oporba se ovdje ja bih rekao usprotivila ovom dijelu prijedloga zakona, međutim ministarstvo je tvrdoglavo ostalo kod ovoga i kaže samo jedno, ne prihvaćaju se gore navedeni prilozi vezani uz brisanje zapreke za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak. To je rečenica ministarstva i samom tom rečenicom i ministarstvo potpuno razvidno prihvaća za postoje zapreke za ostvarivanje prava u ovom zakonu. Mislim da resorno ministarstvo koje se bavi socijalnom skrbi ne bi trebalo nikad napisati ovakvu rečenicu u jednom ovakvom zakonu koji se tiče tako velikog broja naših sugrađana kojima je to vrlo često ključni element u životu i sredstva koja se ovdje dobivaju ili koja se mogu dobiti se zapravo neće ostvariti. Stoga da završim kako sam i počeo, zbilja put u pakao popločen je dobrim namjerama, vjerujem da je ministarstvo imalo dobre namjere i mi potvrđujemo da postoji dio zakona koji je pozitivan, ali svi oni koji će biti zakinuti, da li jedan, da li sto, da li nekoliko desetaka tisuća ljudi zbog ovakvih odredbi, zbog tvrdoglavosti ministarstva pokazuje samo jedno da još uvijek nismo prava socijalna država sagledavajući ukupnost stanja kod nas i da zapreke za ostvarenje prava su tolike da zapravo pitanje ko će to uopće i dobiti. Hvala.

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Zaista ne tako davno imali smo u raspravi Zakon o inkluzivnom dodatku u prvom čitanju, tad smo naveli niz primjedbi i između prvog i drugog čitanja od primjedbi što se prihvatili su primjedbe Odbora za zakonodavstvo koje su nomotehničke naravi. I ono kao što je predlagatelj rekao, da obzirom da se u prvom čitanju je bila dio primjedba saborskih zastupnika se odnosilo na primjedbe pravobranitelja za osobe s invaliditetom i onda su napravili tu intervenciju u jednoj odredbi u odredbi čl. 13. Prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku. Zaista kad je bilo u prvom čitanju svi smo naglašavali činjenicu da su pravobranitelji, dakle i pučka pravobraniteljica i pravobranitelji za osobe s invaliditetom ukazivali na niz problema ovog zakona rekli smo dajte obradite pažnju, vodite računa odradite nešto vezano uz to i nekakav minimum se je napravio. Niko od nas nije bio naivan i nije očekivao da će između prvog i drugog čitanja biti nekakve velike razlike iz jednostavnog, jednostavno se nije stiglo. Već u prvom čitanju smo znali da će se s 1. siječnjom stupiti na snagu ovaj zakon i kad znate da su takvi kratki rokovi nije bilo ni za očekivati da će tu doći do nekakvog ozbiljnog pomaka. Ono što smo svi naglasili u prvom čitanju i možemo nekako ponoviti i naglasiti i u drugom čitanju, za početak, da, zaista ovaj zakon nam je potreban. Dobro je da evo i bez obzira na ovako nekakve kratke rokove da ga imamo i dobro je da stupe na snagu i ja nekako ne mislim ni o jednom zakonu da je uklesan u kamen i mislim da svako od njih kroz život i kroz način na definiranje će se vidjeti neki problemi pa će onda ići u izmjene i dopune. Ali ono što znam je sljedeće, ako već u prvom čitanju ukazujemo na neke probleme, ako već imamo nekakva iskustva ne mogu nikad razumjeti tu tvrdoglavost da se stvari ne pomaknu s mrtve točke i tu tvrdoglavost da se ipak ne napravi nekakav mali pomak pa bez obzira kakav jer mi se čini da bi interes svih nas trebao biti da zakoni koji izlaze iz ovog visokog doma i o kojem glasamo budu zapravo dobri i primjenjivi. Ne radimo mi zakone zato da bi ne znam ministarstvo i Vlada rekla koliko imamo prijedloga zakona, nemamo potrebu da u saborsku proceduru odlaze samo da bi imali i na kraju rekli toliko i toliko zakonskih prijedloga. Iz ovih zakona stoje živi ljudi sa svojim problemima, stoje ljudi koji željno očekuju ovaj zakon. Dakle, šta kaže zakon? Da je inkluzivni dodatak je novčana naknada namijenjena osobi s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu spriječiti njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. I to je zapravo poanta ovog zakona, ovaj zakon ne razlikuje osobe s invaliditetom na bogate i siromašne, ne razlikuje i ne bi trebao razlikovati tu podjelu, ali nažalost mi tu podjelu imamo u čl. 10. i ja ne mogu na to ne ukazivati. Ja se jako dobro sjećam kad su krenula uvođenje prvih besplatnih udžbenika za djecu i tad je bila rasprava o tome da postoje roditelji koji mogu priuštiti djeci udžbenik i da postoje roditelji koji to nisu u prilici. I tad je zaista zaključak koji je bio i bio je jedini ispravan, a to je da besplatne udžbenike dobivaju sva djeca koja idu u školu bez obzira na imovinski cenzus i mogućnost njihovih roditelja. U ovim sazivu Sabora, ova Vlada Andreja Plenkovića je između ostalog donijela gdje smo svi zajedno podržali besplatni obrok u školama gdje je rečeno imaju i djeca kojima je to jedini topli obrok u danu, ima djece koja apsolutno si to mogu, mogu prići i roditelji im to mogu priuštiti, ali oni imaju pravo na besplatni topli obrok sa činjenicom da su djeca. Zbog činjenice da su djeca i idu u školu i imaju to pravo. Ja još uvijek ne mogu razumjet da pravo na inkluzivni dodatak nemaju osobe s invaliditetom s činjenicom da imaju taj invaliditet. četvrta i peta skupina imaju pravo na inkluzivni dodatak iz Članka 1. osim ne priznaje se i ja ću se referirati kaže kad u vlasništvu ima stan ili kuću osim stana i kuće koje koriste za stanovanje. I malo se ajdemo referirati, dakle u četvrtoj skupini imamo djecu samo ću ovako, djecu i odrasle s intelektualnim teškoćama drugog stupnja s dodatnom teškoćom, djeca psihičko bolesni drugog stupnja s dodatnom teškoćom ili ajmo na peta razina, peta razina referiram se samo na djecu, djeca i odrasle osobe s psihičkom bolesti drugog stupnja bez dodatne teškoće. Ova odredba zakona znate do čega će dovesti, dovest će do toga da će netko nekretninu ići ili pokloniti nekom drugom ili ne znam već što će raditi, ja ne razumijem zašto to radimo, ne razumijem zašto to trebamo. U obrazloženju kad sam imala tu primjedbu, kad sam dala tu primjedbu ministru kao repliku onda mi je rekao horizontalno usklađenje sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Pa tko predlaže Zakon o socijalnoj skrbi? Nekakvo ministarstvo u Rumunjskoj ili Bugarskoj ili negdje ili je to u ingerenciji ovog ministarstva i ako vidiš da je iz tvoje ingerencije, imaš niz propisa i potrebno ih je horizontalno uskladiti, pa onda ih uskladiš i što bi bio problem da ako ovo, ako ovo ne želimo imati da onda napravimo izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi ili je problem jer imamo osobe s invaliditetom različitih kategorija. Dakle, za četvrtu i petu skup… razinu, govorim koristit ću razinu iako cijelo vrijeme govorim o skupini, ali razinu jer vi to tako koristite, oni su za njih se odnosi odredba Članka 10., čim u zakonu definirate nekakvu iznimku ta iznimka nažalost uvijek dovede do slijedećeg problema. Dakle, ta, taj argument zbog horizontalnog usklađivanja nije argument koji je trebao biti ne bi bilo prvi put da zajedno s jednim propisom mijenjamo i neki drugi da bi bilo horizontalno usklađeno. I ona tema koja je dosta važna, a to je netko će provoditi i ovaj zakon. Mi imamo centre za socijalnu skrb gdje nam rade socijalni radnici. Kad uzmete standarde koje imamo mi i standarde koje su u drugim zemljama EU onda vidite koliko korisnika na jednog socijalnog radnika, dakle gdje je znatno veći broj koji imaju gdje oni bilo je u jednom trenutku da ima 200 korisnika, dakle ako imate 200 radnih dana ne možete i na obič… ne možete ih ni obići sve zajedno i ovo je jedan dodatan posao. Dakle, taj posao treba netko raditi. Taj dodatni posao i jednako tako su i zaposlenici ukazivali na taj problem. Ukazivali su na problem i ministarstvu, ukazivali su na to da je to jedna stvar o kojoj treba voditi računa i riješiti, ali kako smo se mi naučili onako čvrsto žmirit pred problemima čvrsto žmirimo i pred ovim. I onda vam se desi da zapravo ćemo svoje, dakle socijalne radnike koji rade u centrima pretvoriti u administratore. Nemojmo to činiti, nemojmo to raditi, ajdemo vidjeti kako se to može prevladati i kako se to može riješiti. Ta opcija da oni postaju administratori je loša opcija, nije njihova uloga i zadaća, nisu oni školovani, nije njihov posao da administriraju, njihov posao je da zaista rade ono za što su obrazovani i školovani i to još uvijek moramo imati na pameti i o tome trebamo voditi računa. Dakle, ono što hoću reći iz cijele ove rasprave Zakon o inkluzivnom dodatku je željno čekan 10-ak godina rekla bih.

1.1.2024. i dobro je da to, to tako bude, ali ono što jednostavno nije dobro da se je trebalo ipak učiniti mali napor, vidjeti sve one primjedbe koje su dali pravobranitelji u javnoj raspravi, vidjeti sve one primjedbe koje su bile i ovdje jer ako svi ukazujemo na istu stvar znate po onoj ako, ako svi upiru i ukazuju na istu stvar nije to da smo svi zločesti i svi sad tu vježbamo nekakve oporbene stavove nego je stvar u tome da je tu trebalo napraviti i mali napor i to definirati. Dakle, pravo na inkluzivni dodatak je zato što imate invaliditet, ne zato što ste siromašni i bogati, to nije socijalna kategorija nego kategorija vi zapravo omogućujete osobama koji su razvrstani u tih pet razreda jedan dodatak da im omogućite da koliko toliko normalno žive. I svi znamo da oni i bez obzira da to neće do kraja to nikad neće biti kao što osobe koje nemaju invaliditet, ali nemojmo onda ovdje raditi razliku u odnosu na četvrtu i petu skupinu razliku u odnosu na prve tri. Hvala lijepo. Imamo povredu Poslovnika, poštovani Hrvoje Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HDS)** 238., evo moram izgovoriti ovo, dakle drago mi je da je kolegica Mrak Taritaš malo promijenila izričaj za razliku od prošlog puta kad je bila slična tema kada su se svi oblačili ovdje u crninu i izigravali pogrebe. Dakle, drago mi je da ste shvatili da ste prošli put pogriješili i drago mi što je ovdje, kaže da je ovaj zakon dobar. Dakle, istina na koncu ipak pobijedi, a ono sa vašim izigravanjem pogreba je bio morbidni šou. Vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, poštovanog Davora Dretara. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući, poštovane gđe iz ministarstva, naša draga tajnice, kolegice i kolege. Ja ću vam ustvari pročitati stav jedne osobe koja nam se obratila, ona je majka djeteta sa posebnim potrebama i u prvoj je razini potpore. Ono što vidimo jest da zakon objedinjuje sve vrste potpore i pomoći, odnosno pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu koja se do ovog važenja zakona ostvarivala po Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o doplatku za djecu u uvećanom iznosu koji se ostvaruje temeljem oštećenja zdravlja, težeg ili lakšeg invaliditeta. Objedinjen je Zakon o tržištu rada koji je regulirao novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, ono što je svakako sporno u ovom Zakonu o inkluzivnom dodatku koji ima dobre namjere i ima dobar smjer, ali ima nekoliko propusta. Kao što su mnoge kolegice i kolege prije mene upozorili, ja ću još jednom ponoviti i naglasiti sporan imovinski cenzus iz čl. 10 koji propisuje nemogućnost stjecanja prava na inkluzivni dodatak osobe koje u vlasništvu imaju drugi stan ili kuću, osim naravno, stana ili kuće koji koriste za stanovanje, koji se može, kako piše u zakonskom tekstu, otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu. odredba je protuustavna, odredba je diskriminatorna. Činjenica da osoba sa tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili kakvim god oštećenjem ima u vlasništvu drugu nekretninu ne stavlja ju u bolji položaj u odnosu na one koji to nemaju, odnosno ne umanjuje činjenicu da je toj osobi otežan život u zajednici. Dakle njoj treba omogućiti puno sudjelovanje i pravo da sudjeluje u životu, to se zove inkluzija. Kao što je poštovana kolegica prije mene spomenula, ovo će samo dovesti do već klasičnog hrvatskog načina zaobilaženja određenih odredbi pravne norme, pa će se onda stanovi, nekretnine, kakve god bile vrste, prenašati na braću, sestre, kumove ili nešto slično i onda ćemo evo, samo ustvari donijeti odredbu koja u startu ne treba u zakonu biti, ali narod će ju vrlo jednostavno zaobići jednostavnim pravnim manevrom i što smo napravili? Opet ništa. Cilj i svrha donošenja ovog Zakona jest uživanje prava na socijalnu zaštitu bez diskriminacije na osnovi invaliditeta. Čl. 10 ne propisuje decidirano da je radi o nekretninama velike vrijednosti, pa čak i da je, odredbe čl. 10 i dalje ostaju diskriminatorne. toč. 3 istog tog članka određuje kako pravo na inkluzivni dodatak nemaju niti osobe smještene u ustanovama socijalne skrbi. Kao da činom, odnosno faktom njihova smještaja u istu takvu ustanovu nestaju njihove životne potrebe, odnosno njihovi životni problemi. Svakako bi bilo potrebno ukloniti imovinski cenzus iz ovog Zakona jer regulira vrlo osjetljivu materiju i naravno, djeluje demotivirajuće na osobe s invaliditetom. Umjesto da ih se potiče na ravnopravno sudjelovanje u zajednici u kojoj žive i da im se nudi mogućnost doprinosa svojim radom, ovako složen zakon nažalost, tjera ih u jedan pasivan stav i naravno, penalizira stvaranje eventualne dodane vrijednosti. Nadalje, moram spomenuti i čl. 11 koji uređuje iznos inkluzivnog dodatka, velika je razlika što smo svi ovdje uočili između prve i druge razine potpore, odnosno 600 osnovice za prvu i 400% za drugu razinu potpore. Pogledamo li koja su to mentalna, psihička ili fizička oštećenja sa ostalim dodatnim teškoćama stavljena u prvu, odnosno drugu razinu potpore, vidimo da se u oba slučaja radi o iznimno teškim invaliditetima, zbog čega je svakodnevni život, bilo odraslih osoba, bilo djece koje imaju ta prava, opstruiran i onemogućen. Dakle bilo bi pravičnije u drugoj razini potpore propisati 500% od osnovice, sukladno tome povisiti postotak u nižim razinama. Svakako i o tome treba razmišljati, no ovdje smo u konačnom prijedlogu zakona, dakle predlagatelj očigledno ne namjerava poslušati sve ono što smo mu govorili i tijekom prvog, pa evo i tijekom ovog drugog čitanja, morat ćemo pokušati, naravno, što i hoćemo, reagirati amandmanima. Treća se opaska odnosi na poglavlje 2 odnosno pokretanje postupka za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, jednako tako često smo to danas čuli u raspravama, pohvalno jest da je postupak žuran, ali ponovit ću još jednom, svoje pitanje, razinu potpore utvrđuje Zavod za socijalni rad na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Korisnici ove potpore sa pravom se pitaju kako će Zavodu biti tehničko izvodivo u žurnom postupku donositi brojna rješenja i dostavljati ih stranci u roku od 15 dana. Očigledno je, budući da ovaj Zakon objedinjuje 4 prava od, prava od, naravno da je razumno očekivati izuzetno velik broj zahtjeva ili podnesenih na zahtjev stranke ili onih koji će se rješavati po službenoj dužnosti. U slučaju potrebe provedbe ispitnog postupka, Zavod je po ovome Zakonu dužan u roku od 30 dana dostaviti rješenje, dakle očigledno ćemo vidjeti veliki enormni pritisak na Zavod. Predložili bi jedinstveno tijelo vještačenja, s kojim se slažemo, i Zakon to tako kaže, pa će se nakon dovršenog vještačenja donositi rješenja bez da se opterećuje sustav, odnosno socijalni radnik. E sad, je li to moguće? Da i ne. Znamo i sami da će na glasovanju ovaj Zakon proći, ali nije dobro to rečeno. I za kraj, u ime majke koja, eto, živi sa bolesnim invalidnim djetetom i jedna zamolba. Međunarodni dokumenti koji uređuju materiju mentalnih oboljenja, sve više ispuštaju termin psihička bolest i rade koriste termin mentalna bolest. Naime, u razgovoru sa roditeljima i korisnicima koji ostvaruju pravo na inkluzivni dodatak, došli smo do spoznaje da naziv i dijagnoza psihičke bolesti stigmatizira i dodatno otežava njihovu inkluziju zbog etikete koju nosi osoba, a i njena obitelj, mnogi se i ne usuđuju tražiti pomoć i naravno time im se dodatno otežava svakodnevni život. Dakle u najširem smislu svaki poremećaj funkcije mozga koji utječe na mišljenje, osjećaje ili sposobnost osobe da komunicira sa okolinom jest mentalna bolest, te se oni zbog kojih ovaj zakon kao takav i postoji pozivaju na korištenje izraza „mentalna bolest“. Lijepo molim da zakonodavac razmotri i ovu primjedbu koju ćemo naravno znati i oformiti u amandman, hvala vam lijepa. E sad vas molim da svi skupa pozdravimo učenice i učenike Ekonomske škole iz Pule koji su naši gosti gore na galeriji…/Pljesak./….

molim vas da ostanete i nešto naučite. Ja mislim da je puno veći problem kada govorite pojam „invalidna djeca“, znači osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju. Mentalno je zdravlje, a psihički je poremećaj i neki danas govore poremećaji mentalnog zdravlja da bi tu kategoriju bolesti, to se nastoji izbjeć tako da evo ovaj različite su terminologije i mislim da bi bilo dobro da bude usklađeno, tu se slažem s vama. Dobro, vi ste to koristili kao repliku i dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovane zastupnice Renate Sabljar-Dračevac. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege. Dakle moram izraziti razočarenje što nije, što nisu prihvaćene primjedbe iz saborske rasprave, osim naravno onih nomotehničke prirode. ja se negdje pitam da su se prihvatile neke primjedbe, kao što je npr. izdvajanje ove 3. i 4. skupine, skupine osoba s invaliditetom koje imaju drugu nekretninu i da ih se stavilo u iste uvjete kao prve tri, da se onima koji imaju pravo na inkluzivni dodatak dao džeparac o kojem je danas pričao ministar i mislim da bi bila hvale vrijedna inicijativa, mi smo tražili 50% inkluzivnog dodatka, ali, ajde i primjerenije bi možda bilo i džeparac, već bi veliki dio kolegica i kolega ovdje u saboru bili zadovoljni sa tim rješenjem i rado bi glasali za taj, za taj zahtjev. Ja osobno smatram naravno ali kad budete raditi evaluaciju onda molim vas obratite pažnju na ove dvije kategorije, pa nam, izvijestite nas kolika je, kolika je ušteda, ušteda tu. Osobno smatram da ne bi mogla biti velika. Također se pitam da li je ovaj zakon trebao ići u hitnu proceduru jer nisu dakle uvažene, osobno sam protiv hitne procedure, smatram da je bolje zakon donijeti da je bolje zakon donijeti u dva čitanja, ali sigurno treba ostaviti malo više vremena, ovako je bilo sve na knap i nisu se mogle ni raditi ozbiljnije, ozbiljnije izmjene ili uvažiti primjedbe ili doć do nekih ovakvih ideja koje su u međuvremenu se iskristalizirale, da ovaj mogli smo ga slobodno stavit u hitnu proceduru i ić u jedno čitanje i završiti s tim. Ipak moram reći da je dobro da donosimo Zakon o inkluzivnom dodatku i još jednom, šteta što nisu prihvaćene dobronamjerne primjedbe. Npr. evo malo ću se osvrnuti na, predlagatelj kaže mišljenje da zakon ne bi trebao predviđati imovinski cenzus za kategoriju 4. i 5. razine potreba, kao i da treba razmisliti da osobe s invaliditetom koje koriste uslugu smještaja organiziranog stanovanja ostvaruju pravo na inkluzivni dodatak, barem u visini od 50% iznosa inkluzivnog dodatka, pogotovo ako svim svojim primanjima sudjeluju u troškovima smještaja ili organiziranog stanovanja. Dakle mi smo definitivno ovo mogli ublažiti i ja vjerujem da to ne bi bio značajan iznos. I kažem, molim vas u evaluaciji obratite svako, svakako pažnju na taj dio. Tu su također i osobe sa 3. stupnjem, gluho slijepe iz 3. razine se molilo da ih se prebaci u 2. razinu. Isto tako mislim da bi nas interesiralo koliko je tih osoba i koliki bi to bio izdatak za društvo da se te osobe prebace na 2. razinu. Prijedlog za mirovanje prava na inkluzivni dodatak za osobe koje koriste uslugu smještaja radi provođenja rehabilitacije, npr. psihosocijalne rehabilitacije, budući da su korisničke skupine razvrstane među pojedinim razinama po procje…, po procijeni invalidnih potreba za, za podrškom druge osobe i dodatnih rehabilitacijskim postupcima pojedine korisničke skupine ovise o dobi korisnika i prednost u tim razinama data je djeci s teškoćama u razvoju i to je u redu, ali trebalo bi se razmotriti da se ovaj ovo pravo na mirovanje isto tako vidite koliko bi njih zahtijevalo to pravo na mirovanje da ne mora se ponovo procesi pokretat od početka. Nadalje, s obzirom na čl.10. Prijedloga zakona propisano je da usluga smještaja zapreka za priznavanje prava na inkluzivni dodatak nije moguće utvrditi mirovanjem prava iz navedenog razloga. E tu bi se trebalo vidjet kako bi se to omogućilo našim korisnicima. Naravno da su svuda moguće manipulacije, ali manipulacije treba prepoznati i oštro ih kažnjavat jer nakon toga više nikome ne bi pale na pamet. Evo npr. u slučaju psihotične dekompenzacije bolesnik po hitnoj proceduri biva hospitaliziran dok u ustanovi u kojoj je smješten na, za čuvanje tog mjesta zadržavaju kompletno njegove prihode. da li se ponekad dogodi da upravo u tim ustanovama pacijentima se preskoči terapija, odnosno da se namjerno izazove njegovo pogoršanje stanja, kako bi ustanova i dalje primala tu tu polovicu, a pitanje je što je sa pacijentom koji tada više nema niti za cigarete, kada dolazi ponovo na hospitalizaciju? Kod procjena invalidnosti i procjena kategorija, tu je najveći problem sa osobama sa duševnim smetnjama. Ne treba podsjećati kako je Andrija Štampar i Svjetska zdravstvena organizacija donijela definiciju zdravlja, stanje potpuno tjelesno, tjelesnog, mentalnog, socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti, a posljednjih godina definicija je proširena kako bi se uključila sposobnost vođenja društvo i ekonomski produktivnog života. Smetnje duševnog zdravlja moraju se respektirati i uključiti u ocjenu oštećenja funkcioniranja. Ipak, dobro je da se donosi Zakon o inkluzivnom dodatku. Kažem, šteta još jedanput što nisu prihvaćene dobronamjerne primjedbe i šta ovaj Zakon znači za osobe s invaliditetom? To su u prvom redu, objedinjena prava. Pravo na osobnu invalidinu, pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na doplatak za djecu u uvećanom iznosu, pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, jedno vještačenje. Ono čemu se ja iskreno nadam, da će biti po vašim projekcijama, odnosno da će se visina za I. i II. kategoriju povećati do 100%, a minimalno povećanje da će biti do 50% za sve Mislim da je, da svakako trebate uzeti u obzir razinu inflacija koja je već pojela određeni dio ovog iznosa i ako je povećanje od 100%, najveću količinu sredstava mi upravo trošimo na bazične namirnice i na osnovna sredstva sigurna sam, ako ne u cijelosti, ovaj iznos od 100%, makar polovično, pojeden. To ne iznosim, kažem, postoje određene kategorije pacijenata koji se plaše da bi ovaj iznos mogao biti manji nego što su do sada dobivali i zato vas još jednom molim, napravite ozbiljnu procjenu učinka ovog Zakona. Samo uz ozbiljnu dvogodišnju procjenu možemo vidjeti što je potrebno mijenjati. Ovaj Zakon je krucijalan za najpotrebitije članove našeg društva i čemu za mene, čemu služi država? Ona bi se trebala brinuti o onim članovima koji su najugroženiji. Ako već imamo dvostruki sustav oporezivanja, prvo na prihode, a onda na PDV, onda dajmo to usmjerimo prema građanima koji imaju problem i najveći potrebu. Uostalom, taj socijalni status je u našem Ustavu. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovane zastupnice Ljubice Lukačić.

Zahvaljujem poštovana potpredsjednice HS, poštovana državna tajnica sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. prije nego što počnem ovo svoje izlaganje, željela bih samo reći da sam izuzetno zadovoljna time što je većina zastupnika u HS-u počela poštivati terminologiju kada su u pitanju osobe s invaliditetom. Slušajući maloprije raspravu kolege Dretara, primijetila sam da još uvijek neki rado koriste izraz osobe s posebnim potrebama. Imam potrebu reći da osobne potrebe ne postoje, potrebe su jednake svima nama, samo što ih osobe s invaliditetom zadovoljavaju na drugačiji način. Dakle postoje, kada su u pitanju djeca, teškoće u razvoju, a kada su u pitanju osobe, odrasle osobe, onda je to već u pitanju invaliditet. Upravo zato što to nisu posebne potrebe nego su normalne potrebe kao i svih drugih građana, bilo je potrebno pristupiti izradi jednog zakona koji bi te potrebe koje su pojačane, ajmo reći, koje se zadovoljavaju na drugačiji način, potrebno ih je uvrstiti u iznos točno onako kako to, kako to i jest pravedno, a to je sukladno razini oštećenja, odnosno invaliditeta funkcionalnih sposobnosti. su osobe s invaliditetom primale, što se invaliditeta tiče, 4 naknade. To su bile osobne invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani dječji doplatak i naknada .../Govornik Sada će se sve te naknade spojiti u jednu i to je inkluzivni dodatak. Dugo smo čekali ovaj zakon, ministar je spomenuo da je on trebao biti donesen prije 10 godina, no međutim osobe s invaliditetom nisu bile zadovoljne tada takvim zakonom kakav je tadašnja vlada predložila i zakon nije donesen. Ministar je spomenuo dvije godine intenzivnog rada na ovom zakonu. Dakle, predstavnici Udruga osoba s invaliditetom, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i ministarstvo intenzivno su dvije godine zajedno rekla bih radili na ovom i ovakvom zakonu koji će po mom mišljenju zadovoljiti potrebe svih osoba s invaliditetom. Kao što znamo u Registru osoba s invaliditetom ima više od 600 tisuća osoba s invaliditetom. Naglo je porastao taj broj. Ja osobno mislim da je, da je možda i prevelik taj broj ali nažalost svakodnevno događaju nam se i prometne nesreće i razno razni drugi događaji koji koji dovedu do invaliditeta. Potrebno je reći što je to zapravo inkluzivni dodatak. To je naknada koja je namijenjena osobama s invaliditetom, a u svrhu prevladavanja različitih prepreka. Znamo da postoje još uvijek prepreke u društvu koje nažalost mnoge i možda i nikada nećemo moći ukloniti iako je ovo naše društvo rekla bih još i primjereno kada su u pitanju osobe s invaliditetom i to je zasluga predstavnika Udruga osoba s invaliditetom i suradnje sa Vladom RH jer sve ono što nije dobro osobe s invaliditetom kažu, predstave Vladi i za to traže adekvatno rješenje. Dosada smo doista nailazili na veliko razumijevanje u resornom ministarstvu i u Vladi RH i stoga zahvaljujem evo ovim putem na ovako dobroj partnerskoj suradnji. Cilj donošenja ovog zakona je zapravo postići pravedniju raspodjelu novčanih naknada. Osobe s invaliditetom dosada nisu bile zadovoljne time što svi primaju isto. Znamo da neke osobe s invaliditetom imaju teža oštećenja, dakle potrebno im je više da bi savladali određene prepreke u društvu. Ovaj zakon to i omogućava, dakle jedno vještačenje to je ono za što smo se isto tako dugo, i evo mislim da će sada konačno to sjesti na svoje mjesto da kad se osoba s invaliditetom jednom izvještači da to vrijedi za sve sustave. Dakle, jedno vještačenje, a pet razina potpore. Najteže osobe s invaliditetom primat će 720 eura. To je u nekim slučajevima više, ja sam evo išla maloprije izračunavati pa je to u nekim slučajevima i skoro 508, 488 eura više jer neki su imali samo osobnu invalidninu iako su četvrti stupanj i teško oštećenje. Nisu svi primali uvećani dječji doplatak, a oni koji su primali i jednu i drugu naknadu oni će primati 377 eura tako otprilike više, dakle povećanje je znatno. Važno je reći da nitko neće primati manje. Jednako tako važno je reći da svi oni koji rade moći će ostvarivati pravo na inkluzivni dodatak. Dakle, uz plaću još jedna potpora za invaliditet kako bi integracija osoba s invaliditetom u društvo bila što bolja i što kvalitetnija. Za, za inkluzivni dodatak Vlada je osigurala 506 miliona eura za godinu. Kao što je ministar rekao to je 200 čini mi se još 65 miliona eura više nego što smo dosada imali što je Vlada mogla podijeliti osobama s invaliditetom. Uz ovaj zakon i Zakon o osobnoj asistenciji koji je stupio na snagu 1. srpnja ove godine to su dva bitna zakona koja će osoba s invaliditetom omogućiti kvalitetniji život. Kao što sam pitala ministra u replici dvojbeno je da li osobe s invaliditetom koje su smještene u organiziranom stanovanju ili u nekom drugom smještaju, da li je pravedno da one nemaju pravo na inkluzivni dodatak. Činjenica je da za njih država plaća smještaj, da tamo imaju punu potporu što se njihovog invaliditeta tiče, ali većina tih osoba s invaliditetom koja je smještana morala je biti smještena zato što nema nikoga ili zato što je situacija u obitelji takva da se nema tko pobrinuti za njih niti fizički, a niti materijalno. Stoga evo izuzetno mi je drago što je to ministar rekao da ćemo taj problem riješiti kroz džeparac koji će se uskoro u slijedećoj godini povećavati tako da osobe s invaliditetom koje su smještene imaju određeni iznos kako bi mogle da kažem jednostavno popiti kavu ili ukoliko im je potreba zadovoljstvo izaći negdje da nisu bez novaca. Sadašnjih 30 i 2-3 koliko je to eura džeparca nije dostatno i evo zahvaljujem još jednom državna tajnice što ste iznašli rješenje za ovaj problem. Važno je reći također da je osnovica za izračun inkluzivnog dodatka 120 eura na prijedlog Zajednice saveza osoba s invaliditetom, dakle svih osoba s invaliditetom u RH obzirom da, da se smatralo da je 120 eura za početak jedan primjeren iznos, a da će tu osnovicu moći promijeniti Vlada ukoliko budu rasli troškovi života i osnovica se može promijeniti. Što se tiče imovinskog cenzusa za četvrtu i petu razinu osoba s invaliditetom koje bi mogle ostvariti pravo na inkluzivni dodatak tu mislim, a ne sumnjajući u stručnost ljudi u centrima za socijalni rad da će biti potrebno dobro razmotriti situaciju jer imate slučajeva gdje osoba s invaliditetom naslijedi neku ajmo reći staru i trošnu kuću u kojoj niti može živjeti, niti ju može iznajmiti, a naprosto po ovom zakonu bila bi mu teret. Stoga taj dio će morati na neki način stručni ljudi u centrima za socijalni rad riješiti obzirom da nasuprot tome imate i slučajeva gdje osobe s invaliditetom i hvala Bogu da ima i takvih koje imaju, koje potiču iz relativno imućnijih obitelji pa imaju mogućnost iznajmljivanja da li apartmana ili određenih stanova i na taj način mogu priskrbiti sebi za život da, da mogu zadovoljiti svim potrebama koje izaziva njihov invaliditet. Procjena je da će oko 147 tisuća osoba s invaliditetom u ovom trenutku moći ostvariti pravo na inkluzivni dodatak. To je veliki broj, međutim očekujemo da će po ovom zakonu dakle kada on od 1. siječnja stupi na snagu da će

one najteže probleme. Hvala vam lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene državne tajnice sa suradnicima, suradnicama, cijenjene kolegice i kolege, dakle 2012. godine je inkluzivni dodatak kao takav ušao u Zakon o socijalnoj skrbi gdje je i bilo predviđeno da će se trebati poseban Zakon o inkluzivnom dodatku. Danas je kraj 2023., dakle dakle punih 11 godina je prošlo i prvi put zastupnici u Hrvatskom saboru imaju pred sobom Prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku na razmatranje u, i raspravi u drugom čitanju. Zašto nije došlo ranije do ovog zakona? Zašto se prije nisu podržale i povećale potpore osobama sa invaliditetom, ostavit ćemo razmatrati povjesničarima i onima koji proučavaju razvoj i socijalne misli i socijalne prakse u RH. Inkluzivni dodatak je novčana naknada koja objedinjava čitav niz naknada, sada ne samo iz sustava socijalne skrbi nego i mirovinskog osiguranja i tržišta rada. Ovo je novčani dodatak koji itekako ima ulogu i svrhu prevladavanja naknada namijenjenih osobama sa invaliditetom odnosno prevladavanje prepreka kojim, koje mogu spriječiti njezino učinkovito svakodnevno i puno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi. To je sa pozicije digniteta svake osobe veoma, Prema ovako predloženom zakonu u inkluzivni dodatak trebali bi ući 4 dosadašnje potpore odnosno 4 prava iz 3 različita sustava, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, uvećani dječji doplatak ili doplatak za dijete u uvećanom iznosu i novčana pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom temeljem Zakona o tržištu rada. Dosada smo imali 4 naknade, ovim zakonom predlažemo jednu. Svi koji znate što je trebalo učiniti da biste ostvarili ijednu od ovih naknada znate da ste za svaku morali biti vještačeni. Znate da za svaku se trebalo voditi posebna procedura, znaju to osobe s invaliditetom koji su 4 puta pred različitim povjerenstvima, pred različitim državnim tijelima morali dokazivati svoj invaliditet kako bi ostvarili ijedno pravo, tome sada stajemo na kraj. Nema procedure da se za istu vrstu invaliditeta na neki način ide 4 puta pred nekakva nadležna povjerenstva, sve se rješava jedanput. Umjesto 3 razine potpore na osnovu oštećenja zdravlja odnosno invaliditeta sad uvodimo 5 razina koje trebaju biti transparentnije i jasnije i naravno odgovoriti na sve izazove kojima se osobe s invaliditetom nose. U tom smislu smo i predvidjeli kolika će biti prva početna osnovica i dali pravo da Vlada donosi osnovicu i da intervenira kad treba da se ta osnovica diže odnosno povećava, kao što se podižu i sve ostale osnovice ne samo u sustavu socijalne skrbi nego i u drugim a ona će iznositi 120 eura. Tako da za 1. razinu inkluzivnog dodatka predviđamo da će on iznositi 720 eura, 2. razina 480, 3. 3. razina 432 eura, 4. 162 eura i 5. razina 138 eura. Kada uzmete kumulativ svih ovih naknada, po ovim razinama niti jedan korisnik od njih sada trenutno 147 tisuća neće dobiti manju sumu kroz inkluzivni dodatak nego upravo veći mjesečni iznos potpore. Po ovih 5 razreda povećanje inkluzivnog dodatka kao mjesečni prihod rasti će minimalno za 50 do 100% i čak i nešto više za sve sadašnje korisnike u sustavu. U Državnom proračunu za iduću godinu predviđen je iznos od 506 milijuna eura za njegovu implementaciju i provedbu. Kada uzmete u obzir da trenutno sada trošimo 265 milijuna eura, za sve ove kategorije koje sam spomenuo, od osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećani dječji doplatak i naknadu za zaposlenje, vidite o o kojem porastu i osiguranju sredstava u Državnom proračunu govorim. Što imamo sa rokovima, kada ovo treba biti izvršeno? Rok od godinu dana mislim da je primjeren da djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad ispišu nova rješenja i utvrde kojoj razini potpore inkluzivnog dodatka određena osoba pripada. Umjesto 4 dosadašnje procedure i vještačenja i izlaska pred komisiju, dakle imamo jedno vještačenje, što je naravno nešto što osobe sa invaliditetom zagovaraju godinama, rekao bih više 10-ljećima. svi koji su sada korisnici od ovih 147 tisuća ogromna većina jest i jesu i korisnici osobne invalidnine, doplatka za pomoć i njegu, uvećanog dječjeg doplatka i naknade do zaposlenja. Oni imaju već nalaz i taj nalaz se po službenoj dužnosti prevodi u novo rješenje o inkluzivnom dodatku. S obzirom da imaju dakle kategoriju oštećenja ili stupnja invaliditeta u tom postojećem nalazu djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad trebaju samo definirati u koju od 5 skupina oni pripadaju i na temelju tog rješenja oni dobivaju prvi, oni

na neki način jedna od zemalja sa vrlo visokom stopom invalidnosti, u Hrvatskoj živi 657 tisuća 791 osoba sa invaliditetom, to govori puno i o nama i o našoj brizi za naše zdravlje, govori i o tome kakva nam je zaštita na radu, kako je, dakle kako smo jednostavno organizirani kao društvo. Uglavnom moramo konstatirati da imamo 17% ukupnog stanovništva zemlje osoba sa invaliditetom. Normalno je da je najveći broj osoba sa invaliditetom njih 313 197 ili 47,6% ima 65 godina i više jer invalidnost isto tako učestalije dolazi sa godinama, izostanak određenih funkcija. skroz normalno ali imamo i 271334 osobe sa invaliditetom u radno aktivnoj dobi. To je doista jako puno jer je to 41,2% od ukupnog broja osoba sa invaliditetom. U Hrvatskoj je početkom rujna ove godine bilo i registrirano nešto više od 73 000 ili 11,1% djece sa invaliditetom i to mora biti doista njihov normalni život mora biti prioritet svih prioriteta svakog društva, a naročito našeg društva, jedne zemlje koja se deklarira kao, po Ustavu kao zemlja i socijalno socijalno uređenje i socijalna zemlja i zemlja socijalne pravde i moramo prepoznati u svakom slučaju naše prioritete. Najveći prigovor o ovom zakonu je bio da osim visine naknade naravno svi bi željeli više, svi predlažu daj više, daj više. To je najlakše govoriti, ne voditi računa o svim društvenim skupinama koje trebaju odgovarajuću pomoć države od umirovljenika, od nezaposlenih, od osoba sa invaliditetom. Dakle, nije to od školstva, od zdravstva, dakle nije nije tako lako šakom i kapom dijeliti novac proračuna, a tu postoji društvena odgovornost. To je ipak novac koji je prikupljen solidarnošću ili poreznim opterećenjem svih građana. Dakle, nije samo novac doprinosa za zdravstvo i za mirovinsko nego se u taj dio proračuna prelijeva novac koji je koji je prikupljen na osnovu potrošnje svih naših građana i od onih najstarijih do onih najmlađih kad odu u trgovinu, ali i svih naših gostiju, naših turista koji nam dolaze. Prema tome, to je novac, svi imaju osjećaj da je to novac koji dolazi na laku ruku s obzirom na naše navike potrošnje. Međutim, potrebna je visoka razina odgovornosti da se zadovolje sve društvene skupine i da nitko ne bude zakinut u odnosu na onog drugog, a ja ovdje slušam kod svakog zakona može to više, može to više. Ako razgovaramo o mirovinama može još 15% više, ako radimo u socijali pa moglo bi još 20% više. Ljudi moramo imati isto tako osjećaj za mjeru. Vlada je napravila taj okvir, možda će neka druga Vlada biti nekada u budućnosti učinkovitija ili će drukčije prioritete davati. Za sada je ovako i na neki način moramo poštivati, ali mislim da su ovo iskoraci koji nisu tako mali. Dakle, to su iskoraci vrlo vrijedni pažnje, vrlo vrijedni pažnje prema tome. Mislim da ih moramo podržati. Dakle, osim visine naknade jedan od većih prigovora, prijepora zakonskog prijedloga je njegov članak članak 10. kojim se propisuje da nema pravo na inkluzivni dodatak, tko nema pravo. Tako se pravo na inkluzivni dodatak ne priznaje osobi kojoj je priznata usluga smještaja i organiziranja stanovanja. Osobi koja osobnu invalidnost ostvaruje ostvaruje prema posebnom propisu kao i osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema posebnim propisima. Osim korisnika koji su to pravo ostvarili prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, koji su važili do 31. prosinca 1998. godine. Oni će imati pravo na inkluzivni dodatak, ali će im on biti umanjen za iznose ostvarenog prava na pomoć i njegu. Naravno kod svakog novog zakona imamo ostatke starijih rješenja i to moramo inkorporirati. Ja stvarno ne mislim koliko god ovo bio dobar zakon, koliko god će on dobiti visoku podršku da je to apsolutno sve najbolje, sve naj, naj. Svaki zakon treba vidjeti kako ide kroz implementaciju i treba pravovremeno reagirati da se ne bi stvarale razlike, odnosno da ne bi prema nekim bili diskriminirani. Činjenicu da se osobi sa invaliditetom kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja uskraćuje pravo na inkluzivni dodatak, kritizirala je i pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom, kritizirala je i činjenicu da se osobi sa invaliditetom kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja uskraćuje pravo na inkluzivni dodatak. Ukazivala je i na drugi oblik diskriminacije prema kojem osobe sa lakšim oblicima invaliditeta u slučaju da posjeduju drugi stan ili poslovni prostor neće imati pravo na inkluzivni dodatak. I tu imamo neki problem. Mi moramo točno reći ne samo za prava iz socijalnog sustava. Mi moramo puno šire reći gdje ćemo uzimati određeni imovinski cenzus gdje nećemo. Mislim da tu imamo različiti pristup od djelatnosti do djelatnosti, a mislim da bi trebao biti jedinstven pristup. Ja se osobno zalažem da kod nas igraju sva tri kriterija i dohodovni cenzus i prihodovni cenzus i imovinski cenzus i onda ćemo biti pravedno društvo, onda ćemo puno više moći dati onima koji su doista, doista u potrebi. Hvala vam lijepa. Klub HNS-a i nezavisnih naravno da će podržati ovaj zakon. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika MOŽEMO, poštovanog zastupnika Bojan Glavašević. Hvala poštovani g. potpredsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege. Znamo da se na Zakon o inkluzivnom dodatku čekalo najmanje 12 godina ovo je pozitivan dugo očekivan iskorak i za ovaj zakon su se udruge i osobe s invaliditetom zaista godinama morale boriti. Kratak je razmak od prvog do drugog čitanja i zapravo nam je bilo jasno da predlagatelj nije imao namjeru promisliti o primjedbama koje su dobili u prvom čitanju, tako doista i jeste vidimo to iz teksta. S nekim rješenjima se mi naravno i dalje ne slažemo i onda ćemo to ponovo i istaknut, kao prvo tko će, kako i kada određivati koliko će se povećavati iznos za inkluzivni dodatak. Mi smatramo da treba jasno propisati da se inkluzivni dodatak usklađuje odnosno povećava na godišnjoj razini da bi pratio stopu inflacije, a ne da se prava osoba s invaliditetom godinama ne uvećavaju ili da se uvećavaju samo pred izbore. Isto tako nije nam prihvatljivo da se pravo na inkluzivni dodatak ne daje onim osobama koje imaju organiziran smještaj u ustanovama socijalne skrbi ili koji koriste pravo na organizirani smještaj. U tom smislu pravo na inkluzivni dodatak neće imati ni djeca s invaliditetom smještena u udomiteljske obitelji. Zašto? Pa upravo bi Hrvatska trebala poticati udomiteljske, udomiteljstvo djece s invaliditetom, a znamo i da su djeca s invaliditetom posebno u riziku od siromaštava. Da, postoji opskrbnima za udomiteljske obitelji za troškove života, ali to je i dalje premalo i inkluzivni dodatak je individualno pravo na inkluziju osoba s invaliditetom. Poanta inkluzivnog dodataka je omogućiti jednako pravo osobama s invaliditetom na život u zajednici, on zapravo ne bi trebao biti socijalna mjera niti bi cilj ove mjere trebao biti da se ljude drži u krugu siromaštva nego da im se omogući dostojanstven život. Samim smještajem ne nestaje potreba osoba s invaliditetom za pojačanom zdravstvenom skrbi niti se ostvaruje uključenost u zajednicu, u kulturne sadržaje, u rad itd.. Isto tako nije nam prihvatljivo da za dio korisnika pravo na inkluzivni dodatak nemaju osobe koje imaju još jednu nekretninu pored one za stanovanje ili će naslijediti nekretnine. Dakle, ljudi mogu ili prodati svoju nekretninu koju su naslijedili da bi imali inkluzivni dodatak. Vrlo često ta nekretnina nije upotrebljiva, ne mogu se od nje ostvariti prihodi, nekad je i samo to suvlasništvo jasno je da takva nekretnina ne doprinosi životnom standardu osoba s invaliditetom, drugim riječima, to naprosto nije pravedno. Nije pravedno da primjerice Hrvatska ne oporezuje nekog ko ima 20 nekretnina u vlasništvu, a istovremeno uskraćuje osobama s invaliditetom koje možda imaju jednu nekretninu da primaju inkluzivni dodatak. Čemu to? To naprosto nije pravedno. Ima li ovdje itko da misli da baš, da su baš osobe s invaliditetom bogataši pa da im treba stavljati ovakva ograničenja. Opet, inkluzivni dodatak nije socijalna naknada i zbog toga ovakvo ograničenje jednostavno nije u redu. Nadalje, ovime se zapravo poručuje da osobe s invaliditetom ne smiju imati druge izvore prihoda koje bi im mogle osigurati dostojanstven život. Na kraju, pitanje je kako će se provoditi prava na inkluzivni dodatak zbog naprosto preopterećenosti sustava? Ono što je do sada praksa je da se poslovi prebacuju na centre za socijalnu skrb, a da se ne osiguraju resursi da se taj posao obavi na vrijeme. Činjenica je da su centri opterećeni i da sustav socijalne skrbi mora implementirati i Zakon o osobnoj asistenciji. Sve skupa to ujedno znači da se stručni radnici zavoda bave hrpom administracije umjesto onim što im je stvarno posao, a to je uključivanje osoba s invaliditetom u zajednicu, da se bave siromaštvom, da se bave socijalnom isključenosti, da se bave udomiteljstvom, razvojem socijalnih usluga, radom na prevenciji nasilja u obitelji. U tom smislu i dalje očekujemo da ministarstvo podastre jasan plan o zapošljavanju novih radnika odnosno radnica kako bi se ovo pravo moglo što prije implementirati. Hvala. Slijede pojedinačne rasprave, prva je poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Referirat ću se samo na nekoliko stvari i mislim da nekoliko stvari treba još podcrtat. Prva stvar zaista terminologija, ajdemo voditi računa o terminologiji koju koristimo. Ja sam pre jedno mjesec dana nakon razgovora sa osobom s invalidnošću s invaliditetom koji je slijepa osoba završila razgovor na način da sam rekla vidimo se iza toga sam zaista imala grč u želucu jer sam koristila nešto što je uobičajeno, on se naravno nasmijo i rekao je nešto je bilo vrlo duhovito. Ja sam zaista i u svojim nekakvim govorima često vrlo pažljivo vodim računa da koristimo pažnju u terminologiju iz jednostavnog razloga što je to minimum pristojnosti koju trebamo imati i zato nije dobro da za saborsku govornicu ili sa mjesta izađe bilo koji saborski zastupnik i onako vrlo olako govori o tome ili nešto što mu je neko napisao pa o tome treba vodit računa. Ja ću se u svojoj pojedinačnoj raspravi zaista referirati na ovu odredbu čl. 10. na koju odredbu ukazujem već od prvog čitanja, pa ukazujemo i drugi kolegice i kolege i ja i u drugom čitanju, dakle inkluzivni da još jedanput nekako ponovimo, inkluzivni dodatak je nešto i točno je definirano i odredbom zakona, dakle inkluzivni dodatak je namijenjen osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu spriječiti njezinu puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Naravno da su tih da tih prepreka ima strašno puno i da i ovaj zakon neće ukinuti sve te prepreke koje imamo, ali ajdemo pomoći. I zbog toga mi jednostavno kad uzmemo neke druge primjere koje imamo nije jasno zašto su ograničenje za ovu 4. i 5. kategoriju unešeno u odredbi čl. 10. i pogotovo još jedanput ću ponovit, koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću osim stana ili kuću koju koristi za stanovanje, a koju može otuđiti, iznajmiti i time osigurati sredstva za puno učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Kolegica Lukačić kad je govorila u ime kluba otprilike je završila svoju raspravu u ime kluba i ukazala je na ovu činjenicu i ukazala je na to tko će biti taj u centrima tko će odlučivati, kako će se to dokazivati, dal' ćemo imati jer će svako reć gle ova druga nekretnina mi nije uopće namijenjena za stanovanje, ona mi nije uopće adekvatna, nije namijenjena za bilo šta drugo. Dakle cijeli sustav smo postavili na način da u centrima za socijalnu skrb, socijalni radnici se pretvaraju u jednom dijelu u administrativne radnike, nemojmo im to činiti. Nemojmo im oduzeti ona prava za što su oni školovani, oni su školovani da budu socijalni radnici. Nisu školovani, educirali i radili da budu administratori. Ja znam da u dijelu posla oni to moraju biti ali nemojmo im oduzimati ono za što su školovani i pretvarati ih u administratore. Ali sad smo otišli korak, Tko će to utvrđivat? Dal će se tražiti posebni vještaci, dal' će se tražiti, tražiti dokaze, dal' ćemo vaditi kopije katastarskog plana, dal' ćemo vaditi gruntovne izvatke, što će se, kako će se to zajedno dokazivat. po putu naučili slijedeće. Da uvijek treba staviti ravnopravno i vidjeti što je svrha i što je tema nečeg. Ja mislim da će neusporedivo više vremena, energije, novaca, truda i načina koštati da budem skroz u kategorijama novčanima, koštati ovo dokazivanje, tu će biti i negativnih rješenja, bit će žalba na tih negativnih, negativna rješenja nego da to ograničenje nemamo. Sigurna sam da bi u smislu financijskih okvira bilo neusporedivo bolje i učinkovitije da to ograničenje nemamo, nego što to ograničenje imamo jer će to ograničenje ima nekoliko aspekata. Prvo, da imamo za određenu skupinu to ograničenje i pitanje je ustavnosti cijelog zakona u tom, u tom dijelu i to će sigurno izazvati i, ja sam sigurna i nekoliko zahtjeva za ocjenu ustavnosti jer imate 5 kategorija, za 2 kategorije imate neko ograničenje to je prva stvar. Druga stvar, mi smo to već u nekakvim raspravama tu temu pa ću se samo referirat na raspravu za besplatni obrok za djecu u osnovnim školama gdje oni imaju pravo na besplatni obrok s činjenicom da su djeca i idu u osnovne škole i treća stvar je učinkovitost odredbe. Dakle samo se zamislite, kad će ići netko, šta će uzimati vještake koji će onda vještačiti da je nekretnina nije upotrebljiva ta druga ili treća koju imaju. Za poslovni prostor, da poslovni prostor se ne može koristiti da godinama ga ne koristi, ima ga evidentirano, a ne koristi. U odnosu na to da smo tu odustali i te odredbe nemamo. Stoga, zaključno hoću reći slijedeće. Da, ovaj zakon nam je potreba. Da, dobro je da to riješimo ali zašto se tvrdoglavite, zašto tol'ko čvrsto sjedite na ušima i ne želite čuti naše argumente i razloge da nije dobro raditi i odmah staviti nogu u vrata. Hvala lijepa. Imamo repliku, poštovani Ivan Ćelić. na neki način fokusiranost na tu temu ali ja bih ovdje iskoristio primjer kao kad se događala legalizacija bespravne gradnje u kojoj ste vi napravili puno dobrih stvari. vi ne možete legalizirat kuću koja je na, na plaži. Znači negdje ste morali podvuć liniju, tako isto i ovdje taj imovinski cenzus da li je on u ovome trenutku najidealnije rješenje ali ako netko ima dijete ili brata ili sestru koje je osoba s invaliditetom, a ima recimo 5 apartmana na moru, da li ta osoba onda može bit u istoj kategoriji kao i ona osoba koja zapravo nema ništa. Znači mi ovdje fokus stavljamo na jednu vrlo vulnerabilnu skupinu populacije, da li je ovo zakonsko rješenje najidealnije, naravno da se može raspravljat ali ja mislim da opet moramo vidjet sve ono pozitivno vezano za ovaj zakon, ne zanemarujući određene primjedbe. (GLAS)** Hvala lijepo. Ja razumijem apsolutno predlagatelja koji u jednom dijelu kaže, da imaju jako puno nekretnine ali ovdje nije tema u trenutku kad, kad, da mi imamo porez, ja ne mislim da treba bit porez na nekretnine, nego mislim da treba biti porez na imovinu i da dio imovine mora biti izvan sustava poreza što traži još dodatni napor, energiju i svega ostalog, onda bi neke stvari trebalo biti drugačije. Dakle mi kad smo odlučili imati besplatni obrok za djecu u školama, nismo razlikovali djecu od roditelja koji to mogu osigurat, djecu od roditelja koji ne mogu jer smo rekli da to želimo da imaju sva djeca činjenicom da su djeca. Ja nekako cijenim da je manja skupina, skupina ona koji su 4. i 5. kategorija i tu sam namjerno u pojedinačnoj raspravi ukazala. Ja uvijek nekakav zakon gledam s provedbene razine, da će u provedbenoj razini biti puno više loših stvari od benefita. Hvala lijepo. Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Kolegice u raspravi ste postavili pitanje zašto HDZ toliko tvrdoglavi, zašto ne želi uvažiti niti jedan od argumenata koje smo iznijeli pa ću vam umjesto HDZ-a ja odgovoriti na to pitanje. Zato što HDZ pokazuje svoju svirepost vlasti. Kolega prije mene je pričao o tome da se negdje mora povući crta, taj imovinski cenzus je odjedanput nešto strašno bitno kada se priča o pravima djece kao jedne osjetljive, ranjive skupine. Ali HDZ nije toliko senzitivan, osjetljiv i dušebrižnički nastrojen prema državnom proračunu kada treba izvlačiti sredstva po modelu Fimi medije, pola država plati, pola nekom HDZ-ovcu u džep stavi, dakle tu niti glasa od bilo koga od vas se čuti ne može, ali kada treba raspraviti o bilo kojem opozicijskom prijedlogu da se djeci nešto omogući, što bi jedna država koja o budućnosti razmišlja trebala omogućiti, e to ne može …/Upadica Sanader: Hvala lijepo kolegice Orešković, dakle ja sebi nekako utvaram da živimo u zemlji liberalne demokracije i nastojim razmišljati da je tome tako. Ali tome će biti tako u trenutku kad zaista bude nekakav prijedlog od opozicije i kad se oko tog prijedloga svi usaglasimo. To To neko tvrdoglavljenje je tvrdoglavljenje zbog tvrdoglavljenja. Ja sam apsolutno, ja bilo koji propis gledam i sa aspekta provedbe. Ja sam sigurna da će se u provedbi toliko puta to obiti u glavu onima koji to provode, da će vjerojatno vrlo brzo u nekakvom, nekakvim izmjenama će se od toga odustati. Ali kad je riječ o najosjetljivijim skupinama, a sigurna sam da su ovo najosjetljivije skupine, ne znam zašto baš na njima smo spremni onda nekako krojiti pravdu i biti sad tu jako pravedni i jako voditi računa o nekakvim ogradama, hvala lijepa. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Ivana Ćelića. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Pred nama je Konačni prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku. Za mene ovo nije nikako zakon za neko predizborno pripetavanje i sotoniziranje bilo koje političke opcije, ali evo već kad se spominje HDZ, HDZ je donio i donijet će prvi Zakon o inkluzivnom dodatku, HDZ je donio Zakon o osobnoj asistenciji, HDZ je donio Zakon o doplatku za djecu. To su činjenice koje očito kolegica koja i ovu temu koristi u predizborne svrhe zanemaruje. EU počiva na vrijednostima jednakosti, socijalne pravednosti, slobode, demokracije i ljudskih prava dva strateška dokumenta u kojima je jednakost u svakom pogledu bitna i osnova jest jest temeljni Ugovor o funkcioniranju EU i Povelja o temeljnim pravima EU. Ovdje treba istaknuti da je Hrvatska bila 3. 3. po redu potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i 4. koja je ratificirala tu Konvenciju i oživotvorenje te ratifikacije je upravo i donošenje Zakona o inkluzivnom dodatku. Može li to bit bolje, vjerojatno može, ali nadam se da će i opozicija koja je tu da propituje, nadam se konstruktivno, ipak pokušati vidjeti na velikom bijelom papiru sa određenom crnom točkicom koja bi mogla predstavljat određeni problem upravo taj veliki bijeli papir i sve ono dobro što donosi ovaj prijedlog zakona za osobe s invaliditetom za članove njihove obitelji. Radim s osobama s invaliditetom i kontaktiram sa predstavnicima brojnih udruga iz Zagreba, iz Doline Neretve, iz područja Dubrovačko-neretvanske županije. Njihova, promišljanja o donošenju ovih zakona od kojih je Zakon o inkluzivnom dodatku samo jedan od onih koji će 1. siječnja stupiti na snagu je izuzetno, izuzetno Kada govorimo dakle o odnosima hrvatskog zakonodavstva i europskog zakonodavstva, dakle u nekim područjima EU dijeli nadležnost državama članicama, kao što je recimo pitanje prometa, pitanje unutarnjeg tržišta, ali u pitanjima koja su vezana za zdravstvo, obrazovanje i kulturu, tu glavna nadležnost ostaje u rukama država članica EU i tako je primarna odgovornost država članica da osmisle i svoje nacionalne politike o invaliditetu. Ono što je također važno, a o tome je bilo govora, dakle vezano za prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku, da ovaj prijedlog zakona uzima u obzir raznolikost invaliditeta koja proizlazi iz interakcije između dugotrajnih tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih oštećenja koja su često nevidljiva s preprekama u okolini, kao i povećanu prevalenciju invaliditeta s godinama. Dakle mi imamo tu specifičnost Domovinskog rata, što definitivno doprinosi povećanom broju osoba s invaliditetom, ali sama činjenica da je sve više i više osoba starijih od 65.g. koje također prijavljuju neki oblik invaliditeta, govori o tim situacijama, kolegica Lukačić i kolegice iz ministarstva to zasigurno bolje znaju, ali mi idemo prema brojci od 700 tisuća, jel tako, osoba s invaliditetom, s nekim oblikom invaliditeta koji žive u RH. Ono što mi je izuzetno drago, dakle da je između ovog prvog i drugog čitanja, dakle da je prihvaćen prijedlog dakle da se odrasle osobe sa psihičkim poremećajem 3. stupnja iz 4. potvrde, potpore razvrstaju u 3. razinu potpore. Ono što je također bitno, dakle to je kako poboljšati kvalitetu života, kako omogućiti samostalan život osobama s invaliditetom i pred nama je tu još uvijek jako, jako puno posla. puno posla. RH je napravila jako puno u smislu deinstitucionalizacije ne samo u području mentalnog zdravlja nego i šire, no to ne znači da mi ne trebamo određene institucije, samo ne treba masovno upućivati osobe i institucionalizirati ih nego treba jačati i proširivati uslugu podrške u zajednici. Također vrlo je važno dakle pitanje zapošljavanja i ono što sam rekao na početku ove današnje rasprave je ono što je rekla predsjednica EU komisije Ursula von der Leyen, kada se donosio strateški dokument za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2030. g. koje se zove Unija jednakosti, dakle osobe s invaliditetom imaju pravo na dobre uvjete na radnome mjestu, na samostalan život, na jednake mogućnosti, na puno sudjelovanje u životu svoje zajednice. Svi imaju pravo na život bez prepreka i naša je obveza kao zajednice osigurati im puno sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima. Također, ovdje bih istakao, premda dolazim iz medicinskog miljea, da se ovdje nije gledalo samo na medicinski model nego da se gledalo na funkcionalne sposobnosti i to vidim kao jedan iskorak prema naprijed i nastojanja stručnjaka i stručnjakinja koje rade u nadležnom ministarstvu kako bi još na neki način kontinuirano radili na poboljšanju kvalitete života osoba s invaliditetom i ono što je kolegica Lukačić rekla, ne radi se tu ni o kakvim posebnim potrebama, nego se radi samo o jednakim mogućnostima i nekim specifičnostima koje osobe s invaliditetom imaju i gdje njihova lokalna zajednica, ali i Vlada RH trebaju učiniti sve, uzimajući u obzir, dakle i određene financijske resurse koji su potrebni, da bi se to izrealiziralo, na umu, dakle kontinuirano moramo raditi na pravima osoba s invaliditetom, rekao bih da je napravljena svojevrsna revolucija u ovome mandatu, dakle sa donošenjem Zakona o osobnoj asistenciji i donošenjem Zakona o inkluzivnom dodatku i mislim da će bit sramotno da bilo tko glasa protiv ovoga Zakona ili da bude suzdržan o ovome Zakonu unatoč svim primjedbama koje su izrečene tijekom prvog i drugog čitanja koje su više ili manje objektivne, ali samo treba pitati osobe s invaliditetom što za njih znači donošenja ova dva zakona i onda nitko ne može zažmiriti pred tom činjenicom da je ovo veliki, veliki iskorak prema naprijed u kvaliteti života osoba s invaliditetom. trebamo raditi na daljnjem unaprjeđenju prava osoba s invaliditetom i ne smijemo stati samo sa donošenjem ovoga Zakona. Hvala. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovani Luka Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče HS-a, poštovani kolega, evo, ovdje na kraj svog izlaganja ste rekli da je ovo zaista veliki iskorak i ja bih rekao, taj iskorak odnosi se na 147 osoba sa invaliditetom koji će biti obuhvaćeni ovim inkluzivnim dodatkom iako imamo na umu da je hrvatska Vlada osigurala za razdoblje '24. 506 milijuna eura, znači 260 milijuna eura više nego prethodne godine. Zasigurno možemo reći da, kako nam se nekada iz oporbe želi spotaknuti da smo dekorativno socijalno osjetljivi, mislim da je ovo jedan esencijalni prikaz kako shvaćamo i kako razumijemo i to ćemo i dalje činiti zasigurno kada su prava osoba sa invaliditetom. I sami ste spominjali europsko, europske dokumente i socijalnu pravednost, evo pa, po vama je li Hrvatska Odgovor. i sada sve ono što će biti uključeno sa ovim inkluzivnim dodatkom za gotovo 150 tisuća korisnika, onda je to gotovo dvostruko više i kao što je rekla kolegica Burić na početku ove rasprave, to je više od pola milijarde eura. Hrvatska stvarno kontinuirano nastoji raditi na poboljšanju kvalitete života i evo, kada sam razgovarao sa gđom Dženitom Lazarević iz udruge Poseban prijatelj Dubrovnik koja je vrlo angažirana i u tim europskim krovnim organizacijama, onda mi je rekla, Hrvatska je tu iznad prosjeka u odnosu na neke druge zemlje članice EU i nije to tako sve crno kako se ponekad prezentira i kako određeni pojedinci iz određenih udruga, opet u određene političke svrhe nastoje ocrniti sve ono dobro što je napravljeno proteklih nekoliko godina.

onaj socijalni model i kako je Hrvatska zapravo davno već napustila onaj medicinski pristup, isključivo medicinski osobama osobama s invaliditetom, već da se tu radi i socijalnom modelu. Naravno, sve je produkt, kako ste vi rekli, potpisivanja Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, što je ova Vlada doista ozbiljno shvatila i pristupila izradi, ja bih rekla niza zakona jer ova dva koja mi ovdje često spominjemo samo su dva koja će znatno unaprijediti život osobama s invaliditetom, tu je još i Zakon o povlasticama u prometu koji smo nedavno donijeli i niz drugih zakona koji doista poboljšali kvalitetu života osoba s invaliditetom. Evo, poštovana kolegice Lukačić, vi ste stvarno ekspert za ovu problematiku, ali ako, recimo, pogledamo samo čl. 13 koji je vezan za iznos inkluzivnog dodatka i razine potpore i vidimo koliko je to složeno, koliko je koja razina potpore, koja skupina, naravno da se može naći pojedinac koji neće zadovoljiti, koji će nekako biti u nekoj međuzoni, ali ako pogledamo po načelu Gausove krivulje onda se uistinu nastojalo obuhvatiti i prijedlog koji je išao tijekom prvoga čitanja od strane pravobraniteljice Ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom kada govorimo o osobama sa psihičkim poteškoćama je uzet u obzir. Dakle, uistinu se maksimalno nastojalo vezano za različite oblike oštećenja izići u susret da nitko ne bude oštećen i da nitko ne dobije nižu naknadu za jedan cent od one koju sada dobiva. Slijedi replika poštovane Ljubice Maksimčuk. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Ćelić kao što ste i sami rekli u vašoj raspravi ova Vlada spremno odgovara na izazove posebno ove skupine naših sugrađana o kojima danas raspravljamo. Vi dosta radite i susrećete se sa osobama sa psihičkim poteškoćama. Smatrate li da su osobe sa psihičkim poteškoćama stigmatizirane više od osoba sa tjelesnim invaliditetom i koliko je bitan rad udruga sa takvim osobama, a mi u mojoj županiji imamo jedan dobar primjer Udruge „Vrapčići“ koja doista dugi niz godina radi isključivo sa ovom skupinom naših sugrađana pa evo vaš komentar na to.

Ponekad se nama koji radimo vezano za osobe sa psihičkim poteškoćama čine da su ti nekako tzv. nevidljivi invaliditeti, oblici invaliditeta manje zastupljeni, a to možemo vidjeti recimo Savez udruga za mentalno zdravlje je tek faktički nedavno osnovan, dok je Savez osoba invaliditeta koje su više na neki način fokusirane na tjelesni invaliditet stvarno etablirana, jedna od najaktivnijih organizacija civilnog društva, tako da tu se pomaci na bolje vide, ali moramo dati potporu i brojnim udrugama koje rade veliki, veliki dio posla. Moramo im dati potporu na terenu i u Brodsko-posavskoj županiji i na području grada Zagreba i cijele Republike Hrvatske jer su oni vrlo važna karika u ovome lancu poboljšanja kvalitete života. Evo hrvatska Vlada stvarno želi da i Hrvatska bude inkluzivnije i pravednije društvo za sve i u tom kontekstu stavlja u funkciju i državnu imovinu kako bi upravo poboljšala i socijalne usluge. s obzirom da dolazim iz Splitsko-dalmatinske županije prošli tjedan je potpisala i ugovor o dodjeli prostora upravo državnog prostora kako bi dodijelila Splitsko-dalmatinskoj županiji za polikliniku za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju. Isto tako na otoku Braču otvoren je i prvi centar podružnice Juraj Bonači kako bi podršku djeca s teškoćama u razvoju dobili na vrijeme jer to za njih znači prilika da razvijaju svoj puni potencijal i postanu aktivni članovi društva. Isto tako, ovaj zakon o inkluzivnom dodatku prepoznaje djecu sa teškoćama u razvoju kao posebno ranjivu skupinu i zaista je to za svaku pohvalu.

Evo poštovana kolegice Baričević, vi ste vrlo aktivni u Županijskoj skupštini, u Hrvatskom saboru i poznate su vam aktivnosti udruge „Brački pupoljci“ koja je bila osobito angažirana kad se govorilo o povlasticama u prometu premda smo u početku bili prozvani. Ali i to je ova Vlada Republike Hrvatske donijela. Ako pogledamo Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske koja je na neki način najviši akt strateškog planiranja u Republici Hrvatskoj i Nacionalnu strategiju, odnosno Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti osoba sa invaliditetom, pa onda akcijski plan. I tamo se vidi unapređenje zakonodavnog okvira vezano za prava osoba sa invaliditetom. Evo vidimo, dakle da se i ti nacionalni, strateški dokumenti itekako vode računa da ono što je zapisano da to bude izrealiziranog. I evo taj Zakon o inkluzivnom dodatku o kojem danas raspravljamo je veliki, veliki korak naprijed. Nade Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Kažu kolegice iz oporbe da mi nikako HDZ-ova Vlada nema novaca za najosjetljivije skupine. Naravno da same činjenice, zakoni a i brojke to demantiraju. Da li znate vi kolega, vjerujem da znate koja je Vlada uvela status roditelja, njegovatelja kao novo pravo? Da li znate da smo ga zatekli 2500 kuna, sada je 5000 ja ću govorit o kunama, odnosno 7000 ovisno o vrsti oštećenja odnosno o potrebi djeteta. Da li isto tako znate da smo za vrijeme samo ovog mandata mijenjali neke naknade čak i tri puta? Da li znate tko nije glasao za povećanje socijalnih naknada i to u najvećem iznosu su se odnosili, najvećem broju su bile naknade

Poštovana kolegice Murganić, naravno da znam. Možda ne znam tako dobro kao vi jer ste vi bili ministrica socijalne politike i znam da ste u svom mandatu uistinu i kao osoba sa dugogodišnjim iskustvom i u svakodnevnom radu sa osobama kojima je potrebna pomoć to pokušali i kroz mandat ministrice napraviti puno, puno koraka prema naprijed. Evo činjenice su neumitne koliko god kažem i ova tema koja bi trebala ipak u glavnini bit nadstranačka tema mislim da svaki konstruktivni prijedlog koji dolazi sa strane, ali ne sa nekakvim helikopterskim bacanjem novaca je dobro došla. Ali činjenice govore dakle, da se napravilo jako, jako puno u mandatu i ove Vlade i u prethodne Vlade na čelu sa Andrejem Plenkovićem. Hvala vam. Poštovani kolega Ćeliću pred nama je dugo očekivani, rekla bih čak i povijesni zakon koji su sve političke opcije prizivale i pozivale se na njega, a jedino HDZ ima taj kapacitet, ima tu snagu za donijeti ga i što je najbitnije za provesti ga. Osim toga ono što treba još jedanput naglasiti da je trebalo osigurati prije svega više od pola milijarde eura godišnje za provedbu tog zakona što je nikad više financijskih sredstava za osobe s invaliditetom. A ono što vas ja želim pitati kolega Ćeliću koliko se danas primjenjuju moderne tehnologije, pa čak i umjetna inteligencija kako bi se ustvari unaprijedio život i olakšao život osobama s invaliditetom? Odgovor. to vrijeme nudi neke nove mogućnosti, tako je i mogućnosti umjetne inteligencije, korištenje različitih informacijskih komunikacijskih tehnologija, korištenje različitih mobilnih aplikacija koje mogu na neki način omogućit neovisniji, slobodniji život, veći angažman života u zajednici za osobe s invaliditetom. pred nama je zasigurno vrijeme u kojem će dizajniranje usluga koje će se provoditi na licu mjesta ili koje će se provoditi sa određene daljine uz pomoć najnovijih modernih tehnologija odgovoriti na neke potrebe osoba s invaliditetom i na taj način će doći do uklanjanja prepreka pristupačnosti i na neki način ulaganja njihove digitalne vještine jer je digitalna pismenost potrebna i osobama s invaliditetom. Sljedeća replika poštovana Andreja Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega morat ću se vratiti na čl. 10. vi ste nešto i u replici govorili prije kolegici da evo šta onaj ko ima ne znam četri, pet apartmana pa zašto bi on dobivao inkluzivni dodatak i stalno se tu barata sa zapravo iznosima od ne znam kolko apartmana, ne znam kolko luksuznih kuća, vikendica itd. međutim tu lijepo stoji da onaj koji ima u vlasništvu drugi stan ili kuću koju koristi za stanovanje itd.. Ko će procjenjivati jesu li ta sredstva koja on dobiva od iznajmljivanja stana, kuće itd. dovoljna za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima? Možete li vi iz ovoga ipak umiriti neke naše sugrađane, osobe s invaliditetom koji ima možda drugu neku nekretninu ne pet apartmana nego nekakav stančić u Zagrebu kojega renta da će on ipak dobiti inkluzivni dodatak? Znači ko će to procjenjivati? Hoće li biti nekakav pravilnik Odgovor. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala. Poštovana kolegice Marić, mislim da bi vam tu puno adekvatniji odgovor mogli dati osobe koje su iz resornog ministarstva. Mi smo govorili ovdje o određenim načelima kao što sam već rekao ukoliko netko ima brata ili kćer ili dijete koje je s teškoćama u razvoju, a ima recimo hotel mislim da on ne može bit u istoj kategoriji kao ona osoba koja nema nikakve nekretnine. Na koji način će se, valjda će bit određeni podzakonski akti kojima će se to regulirati kako će se to utvrđivat. Pa neće se to odokativno utvrđivat i da to utvrđuje netko s ulice. Znači postoje neki kriteriji kao što i postoji određeni kriterij kad uzimate kredit pa vam banka da popis onoga što trebate da bi dobili kredit. Srpaka. **Srpak, Dražen (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćeliću bili ste vrlo jasni u svom izričaju u svojoj raspravi. A bit ću i ja kratak. Ja sam da konačno razriješimo „ovu veliku dilemu“,

Poštovani kolega Srpak, vaše pitanje je toliko koncizno da vam ja ne mogu ništa drugo odgovoriti nego potvrdno reći da. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika poštovane Marije Jelkovac. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega, kada kolegica Orešković govori da je ova Vlada i HDZ svirepo neosjetljivi na najosjetljivije skupine u društvu to samo progovara bijes i očaj iz nje na sve uspjehe ove Vlade jer je ova Vlada u dva mandata za najosjetljivije skupine u društvu posebno za osobe s invaliditetom napravila daleko više nego što je to napravila njihova vlada SDP-a zajedno Kukuriku koalicija takozvana, znamo da su oni tad samo spuštali naknade. Ja se sjećam jer sam razgovarala sa invalidima i prije kampanja za parlamentarne izbore 2016.. Ono što smo napravili, napravili smo zato što je to potrebno tim ljudima da im se olakša život. Isto tako ovaj zakon će im olakšat na način da se četri naknade objedinjuju u jednu i neće više morat četri puta ići u institucije, nositi papire, vodit se četri upravna postupka što je njima jako otežava pa vas molim komentar o tome. Poštovana kolegice Jelkovac, ne znam tražite li komentar i osvrt vezano na kolegicu koja je ubrzo nakon što je izrecitirala sve što je trebala reć otišla, ja si ne utvaram nimalo da mogu govorit o svim temama u ovom visokom domu. Isljučivost nije dobra osobina niti na individualnoj niti na na široj razini. Postoje neki ljudi koji su puno kompetentniji od mene koji mogu raspravljati u nekakvim debatnim klubovima na različite teme. Tu je ponekad mi se čini da je puno važnija forma nego sadržaj, ljudi ipak kolikogod glasali na temelju svojih emocija ljudi ipak ne vole agresivne agresivne osobe niti u ovom Hrvatskom parlamentu, ljude koji isključivo govore ili, ili pa onda po nekom protestantskom modelu čak o dvoje se podijele na troje. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Ćelić, slažem se sa vama da će biti žalosno ako netko bude protiv ovog zakona pa čak i suzdržan, jer ovo je veliki iskorak u skrbi o osobama sa invaliditetom. Kao što sam i u replici rekla osobe 4. stupnja oštećenja će dobiti dva puta više sredstava. Zakon o osobnoj asistenciji je također omogućio ne više od 4 do 8 sati usluga, nego za te osobe od 8 do 16 sati itd. Međutim osobe koje su smještene u udomiteljskim obiteljima i korisnici usluge smještaja i organiziranog stanovanja, neće moći ostvariti ova prava. S obzirom da ste čitav svoj radni vijek posvetili mentalnom zdravlju ljudi, što je i koliko bolje za takve osobe? Poštovana kolegice, mi smo u ovome sazivu Hrvatskog sabora, donijeli strateški okvir za razvoj mentalnog zdravlja do 2030. godine. Kada govorimo o dijagnostici i tretmanu osoba sa psihičkim poteškoćama, mislim da tu ni u jednom segmentu ne zaostajemo za drugim zemljama članicama EU. Još uvijek postoji jedan problem, dakle institucionalizacije osoba koje imaju teške duševne smetnje i koje ne mogu samostalno živjeti. Recimo postoji problem za nekoga tko je čitav život živio u Zagrebu i da se nađe u udomiteljskoj obitelji, recimo 100 km od Zagreba što je jedan potpuno novi način života. Dakle mi moramo raditi na razvoju psihijatrije u zajednici koja uključuje brojne, restrukturiranje i na području dakle zaštite mentalnog zdravlja. Najbolje je da osoba živi sama i da ima određenu podršku zajednice ali to u ovome trenutku nije moguće i zato je nekakva udomiteljska obitelj, neko prijelazno …/Upadica na tom putu potpunog samostalnog života ne znam više kako da nazovem, mržnji, bijesu, nemoći svoje izrecitira, izdramatizira i napusti sabornicu i ode. Ja ću se, žao mi je što sad nije tu i žao mi je što slijedi svoj modus operandi uporno. Ja ću se osvrnuti samo na dio vašeg izlaganja u kojoj ste, u kojem ste na neki način usporedili zakonodavstvo Hrvatske i EU kad Hrvatske i EU kad su u pitanju prava osoba s invaliditetom i drago mi je da ste to učinili i drago mi je da ste naglasili pa ću i ja to još jednom naglasiti i zamoliti vas da još jednom prokomentirate, naglasiti dakle Zakon o inkluzivnom dodatku, Zakon o osobnoj asistenciji

Evo poštovana kolegice Bedeković, nemam puno vremena. Spominjao sam dakle strategiju za prava osoba s invaliditetom za razdoblje do 2030. godine prije toga je bila europska strategija također za razdoblje od 2010. do 2020. kojim se otvorio put Europi bez barijera. Tu također postoji i europski stup socijalnih prava kao jedan vrlo važan dokument koji je kompas za politike zapošljavanja, za socijalne politike koji je Europski parlament donio 2017. godine i tamo se govori o pravu na dohodovnu potporu koja će osobama s invaliditetom omogućit dostojanstven život, usluge koje će im omogućit sudjelovanje na tržištu rada, da budu punopravni članovi društva i ja vjerujem dakle ako pogledamo dakle čitav taj niz europskih dokumenata

Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani kolega. Kažu kolegice

Hvala vama. Nema više prijavljenih za iznošenja stajališta u ime kluba stoga nastavljamo s raspravom o Konačnom prijedlogu Zakona o inkluzivnom dodatku.

ja ću nakon dopodnevne rasprave, evo sada poslije iznošenja stajališta kluba na neki način pokušati rezimirati dakle evo, ono o čemu smo govorili kad je u pitanju konačni prijedlog Zakona o inkluzivnom dodatku. Prije nego što to učinim, iskoristit ću ovu prigodu i zaista čestitati i molim da prenesete moje čestitke ministru Piletiću, ali svakako dakle na donošenju ovog zakona, ali svakako ću tu, osim ministra Piletića spomenuti i moju prethodnicu, kolegicu Murganić, bivšu ministricu. Spomenuti ću jednako i sebe jer sam se i evo, u, za vrijeme mog boravka u Ministarstvo socijalne politike između ostalim, bavila bavila i pojedinim stavkama tada budućeg, a evo sada i konačnog prijedloga Zakona o inkluzivnom dodatku, isto tako ću spomenuti i zahvaliti kolegici Lukačić jer svi znademo, a sama ona najviše zna i najbolje zna koliko je truda i muke uložila u evo, pregovore i dogovore oko ovog Zakona i ono što želim istaknuti činjenicu da je zaista, kad je u pitanju konsenzus oko ovoga Zakona, postignut dogovor sa svim udrugama osoba s invaliditetom i mislim da je to dakle veliko postignuće. Kad govorimo o osobama s invaliditetom, onda ću ponoviti brojku da je prema stanju na dan 4. rujna ove godine, da u Hrvatskoj živi ukupno 657 791 791 osoba s invaliditetom i ono što je važno reći za ovaj Zakon, da će Zakon o inkluzivnom dodatku objediniti zapravo pravo na inkluzivni dodatak sva 4 trenutno trenutno postojeća prava koje korisnici ostvaruju temeljem utvrđenog invaliditeta i ponovit ću i podsjetit ću da su to 4 trenutna prava koja imamo, a to je pravo na osobnu invalidninu koja se ostvaruje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, pravo na doplatak za pomoć i njegu koja se ostvaruje isto tako, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, treće pravo je pravo na doplatak za dijete u uvećanom iznosu koje se ostvaruje temeljem oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta, a to je sukladno Zakonu o doplatku za djecu i 4. pravo je pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom koje se ostvaruje temeljem Zakona o tržištu rada i dakle upravo inkluzivni dodatak predstavlja tu jednu novčanu naknadu namijenjenu osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati puno ili učinkovito sudjelovanje osobe s invaliditetom u društvu u, na ravnopravnoj dakle osnovi s drugima i ono što je važno naglasiti, ne znam jesmo li do sad o tome, je li to netko napomenuo, ali evo ja ću iskoristiti prihodu, inkluzivni dodatak ne predstavlja prihod u smislu Zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi mislim da je to dosta važno naglasiti. Dakle, ono što je važan cilj ovog zakona je postići pravedniju raspodjelu ove navedene četiri naknade i svakako unaprijediti transparentnost i ekonomičnost prava koja se ostvaruju temeljem invaliditeta. I naravno ono što je možda važno ponoviti na neki način rezimirati da se visina iznosa inkluzivnog dodatka razvrstava u pet razina ovisno o stupnju oštećenja zdravlja na način da se za prvu razinu osigurava najveći iznos inkluzivnog dodatka, za petu razinu najniži i naravno što to zapravo znači konkretno u praksi za osobe sa invaliditetom i za njihov svakodnevni život, što to konkretno znači u novčanom iznosu. Dakle, za korisnike prve razine inkluzivnog dodatka taj dodatak iznosi 720 eura, odnosno 600 posto osnovice. Za korisnike druge razine taj dodatak je 480 eura, odnosno 400 posto osnovice. Za korisnike treće razine taj iznos, dakle iznos inkluzivnog dodatka je 432 eura odnosno 360 posto osnovice. Za korisnike četvrte razine inkluzivnog dodatka iznos je 162 eura, odnosno 135 posto osnovice. I za korisnike ove pete razine inkluzivnog dodatka radi se o iznosu od 138 eura, odnosno 115 posto osnovice. Dakle, ono što je još važno istaknuti, a već je bilo rečeno, ja ću ponoviti, dakle umjesto dosadašnje četiri, dakle prava imamo jedno pravo umjesto dosadašnja četiri vrste, četiri tipa i četiri ponovljena vještačenja. Imamo jedno vještačenje što će svakako, dakle pojednostaviti život osobama sa invaliditetom i pojednostaviti, dakle dolazak do ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak. I naravno ono što je važno još naglasiti, jer naravno za donošenje svakog zakona potrebno je napraviti određene detaljne analize, potrebno je načiniti procjene kako broja korisnika, tako i financijsku procjenu. Što se tiče procjene broja korisnika, dakle procjena je da bi pravo na inkluzivni dodatak moglo ostvariti 147572 osobe sa invaliditetom, a to je ujedno i trenutan broj korisnika prava koja se objedinjuju. I kad je u pitanju procijenjeni fiskalni učinak, dakle kolika je to količina financijskih sredstava koju hrvatska Vlada treba, dakle osigurati za provedbu ovog zakona. Dakle, onda je važno naglasiti da pored sredstava već do sada predviđenih u državnom proračunu, da je za provedbu ovog zakona potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu od 263000 eura u sljedećoj godini, 264000 264000 eura u 2025. i 263000 eura, nešto malo iznad u dakle 2026. godini. I ono što je važno naglasiti, dakle da je za provedbu Zakona o inkluzivnom dodatku na godišnjoj razini, dakle potrebno osigurati ukupno 506 nešto više od 506 milijuna eura. Dakle, kad sagledamo tu sumu onda ćemo reći da zapravo se tu radi o više od pola milijarde eura na godišnjoj razini koje hrvatska Vlada, Vlada Andreja Plenkovića osigurava, dakle na godišnjoj razini za pravo, ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak za osobe sa invaliditetom. Prema tome, ne stoje tvrdnje bilo kog kolege ili kolegice saborskog zastupnika sa ove druge strane, dakle sabornice da je Vlada Andreja Plenkovića nije socijalno osjetljiva, da ne čini ništa po ovom pitanju. Ja ću upravo suprotno naglasiti da Vlada Andreja Plenkovića je do sada u povijesti Hrvatske države učinila najviše od svih dosadašnjih Vlada kad su u pitanju prava osoba sa invaliditetom i kad je u pitanju uvažavanje prava osoba sa invaliditetom na kvalitetan život dostojan osoba sa invaliditetom. Evo zahvaljujem. Idemo sa replikama. Prva zastupnica Marić, izvolite. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice bilo je rasprave i u prvom čitanju, a i danas je bilo o tome govora da je dosta veliki raskorak između broja osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj, nekih 657000 i onih osoba koje bi mogle imati pravo na inkluzivni dodatak. Međutim, kad malo gledate i po internetu i tako ima različitih priča ljudi koji zapravo bi imali pravo na inkluzivni dodatak, ali možda niti ne znaju da imaju pravo na to. Dakle, da li će se oni morati sami ili na koji način će oni zapravo biti informirani na prava na koja imaju? Tu skrećem također pozornost na ono što je zapravo i moja struka, a to su pacijenti onkološki bolesnici koji i imaju zapravo određeni stupanj invaliditeta i koji zapravo uopće nisu upoznati sa pravima iz resora socijalne skrbi skrbi na koja imaju pravo neovisno o imovinskom statusu. Znači, tko će te ljude zapravo informirati i pozvati ih da ostvare pravo na koje imaju pravo, jel' ovim novim zakonom. Hvala vam lijepa kolegice na ovom pitanju. Ovo je važno pitanje i zapravo pitanje koje je važno za različite kategorije osoba sa invaliditetom u smislu dakle njihovog svakodnevnog života i uopće informacije o ostvarivanju prava na inkluzivni dodatak. Naravno, zakon će biti donesen, ja vjerujem u petak. Vjerujem da će biti donesen visokim konsenzusom. I kad zakon krene u primjenu onda ćemo vidjeti i resorno ministarstvo će, dakle kao što to i uvijek čini sagledati situaciju, analizirati situaciju i ja vjerujem ukoliko bude potrebno potrebno dati dodatne informacije i učiniti svaki mogući korak da ovaj zakon dođe do svakog potencijalnog budućeg korisnika da će ministarstvo učiniti sve da tome tako i bude, pa da će ako bude bilo potrebno ući u jednu kampanju dodatnog predstavljanja zakona

Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovana kolegice i vi ste sami spomenuli 506 milijuna eura koliko će Vlada osigurati za inkluzivni dodatak, mislim da je to impozantan broj ako imamo na umu i globalno stanje kriza, ratova da treba sebi posvijestit da je trebalo mnogo umiješnosti hrvatske Vlade u ovako nesigurnim vremenima imati jedan ovakav stabilan program. Isto tako spomenuli ste mnoge benefite inkluzivnog dodataka, ja bih se osvrnuo i spomenuo uz svaku pohvalu što i osobe s invaliditetom koje su zaposlene, koje su u radnom odnosu također su uključene u inkluzivni dodatak, evo pa molim vaš komentar. Hvala. **Glasovac, Hvala vam lijepa kolega na vašem pitanju i hvala vam na vašoj konstataciji da je zakon o inkluzivnom dodatku jedan od najvažnijih ja bih rekla, naravno pored svih zakona u području socijalne skrbi koje do sada imamo, jedan od najvažnijih zakona za osobe s invaliditetom. Ja ću podsjetit, ne radi se tu samo kad je u pitanju poboljšanje kvalitete života i poboljšanje prava osoba s invaliditetom. nije tu sad samo u pitanju Zakon o inkluzivnom, podsjetit ću da smo donijeli Zakon o osobnoj asistenciji podsjetit ću da smo donijeli čitav niz zakona o kojima je govorila kolegica Lukačić koji generalno, dakle na jednoj generalnoj razini poboljšavaju kvalitetu osoba s invaliditetom u RH i da je upravo donošenju ovih zakona

Kolegice Bedeković ovaj zakon o inkluzivnom dodatku zasigurno je korak na bolje za osobe s invaliditetom i važno je da će se zakonom ostvariti pravednija raspodjela naknada kao i transparentnija i ekonomičnija prava koja se ostvaruju invaliditetom. možete li malo prokomentirati ovaj zakon koji je jedan u nizu od zakona kojim Vlada RH pomaže na bilo koji način socijalno osjetljive osobe i kojim Vlada RH daje omogućuje naknade za sve one osobe tj. građane kojima je potrebno. Evo hvala. **Glasovac, Hvala vam lijepa. Kolegice pa evo sličan je odgovor vama kao i kolegi Brčiću i ja ću još jednom naglasiti, spomenuli ste i vi koliko je ovaj zakon doprinosi boljem standardu života osoba s invaliditetom, ali ću isto tako naglasiti da nije mala stvar u situaciju u kojoj jesmo, u vremenima u kojima živimo, vremenima koja su bremenita globalnim izazovom izdvojiti na godišnjoj razini više od pola milijarde eura da bismo osigurali kvalitetan i dostojan život našim sugrađanima koji su osobe s invaliditetom. I to je ono što treba naglašavati, to je ono što želim još jednom i uvijek ću naglašavati, dakle to je ono što hrvatska Vlada čini

Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovana kolegice, pa evo vi imate jako puno iskustva u radu sa osoba s invaliditetom kad ste vi bili ministrica i tada smo ovaj zakon pripremali. Koliko ova Vlada razmišlja, ja bih rekla o svakoj osobi s invaliditetom mislim da je dokaz i to što neće ostati nezbrinuti i zakinuti i on koji su smješteni u udomiteljskim obiteljima ili u nekom drugom obliku smještaja obzirom da je ministar najavio povećanje džeparca i opskrbnine za one koji su u udomiteljskim obiteljima, pa evo možete li prokomentirati i to obzirom da ipak kruže neke priče da je jedan dio osoba s invaliditetom ostao zakinut. Hvala. Hvala vam lijepa poštovana kolegice što ste to spomenuli da treba naglašavati, treba govorit, treba ići u javnost kako bismo odaslali poruku da niti jedna osoba s invaliditetom neće ostati zakinuta i neće biti ostavljena sama. Vlada Andreja Plenkovića vodi računa i to ste zaista dobro rekli, ja ću to ponoviti, apsolutno o svakoj pojedinoj osobi s invaliditetom. Važno je ponoviti spomenuti ponovno ovaj džeparac, važno je spomenuti osobe u udomiteljskim obiteljima, osobe koje su pod nečijom drugom skrbi. Dakle, još jednom naglašavam niti jedna osoba s invaliditetom u RH neće ostati zakinuta niti zaobiđena za bilo koje pravo kojoj po zakonu pripada. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala. Zastupnica Murganić replika. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana potpredsjednice, poštovana kolegice. Nastavit ću se na ovo vaše nijedna naša naš građanin kao osoba s invaliditetom neće biti zakinuta, naravno da svi tome težimo i naravno da očekujemo da će da će imati svi pravodobnu i informaciju i da će znati moći ostvariti svoja prava. Možda bih samo zbog toga što iz rasprava možda nije bilo jasno, a to je da osobe koje su smještene u ustanovama udomiteljima neće imati pravo na na inkluzivni dodatak tu treba razlikovati da su to oni kojima su donešena rješenja centara za socijalnu skrb, odnosno kojima se smještaj financira iz državnog proračuna a oni koji su smješteni na vlastiti zahtjev, odnosno sklapanjem ugovora biti će u ovo uključeni. A zašto? Zato što je inkluzivni dodatak u stvari nadoknada za trošak povećani koje osobe sa invaliditetom imaju u svakodnevnom životu … …/Upadica Glasovac: Vrijeme./… … a u ustanovama Hvala vam lijepa. Poštovana kolegice dobro je da ste ovo ponovili i dobro je da ste ovo naglasili i dobro je znači i važno je opet radi informiranja javnosti ponoviti što zapravo znači inkluzivni dodatak i da je inkluzivni dodatak zapravo jedna naknada za povećani trošak koje osobe sa invaliditetom imaju u svakodnevnom životu i on objedinjuje i dobro je, dakle da sad ponovno se ne vraćamo na tu temu, jer smo ju zaista dobro objasnili. Ali opet ću reći dobro je da smo objedinili ove 4 vrste naknade u jednu, jer smo time pojednostavili pojednostavili proceduru, pojednostavili smo život osobama sa invaliditetom i pojednostavili smo put dolaska odnosno ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak. Hvala. I posljednja replika zastupnik Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice. Evo uvažena zastupnice Bedeković svi mi koji smo u nekom trenutku svoje karijere bili čelnici ili zamjenici čelnika lokalne i regionalne samouprave uvijek smo se susretali sa problemima osoba sa invaliditetom, no naravno za to potrebni su bili ovakvi. Lokalna i regionalna samouprava nisu ti koji mogu riješiti te probleme i ovaj 10. saziv Hrvatskog sabora će sigurno ostati upamćen po nizu zakona i rješenja koje su donijeli i koje će zasigurno olakšati život tim ljudima. Neka od njih su čekala i po 20 i po 30 godina i mislim da je ovo i posljedica onoga što je najbitnije konsolidiranog proračuna Republike Hrvatske koji je dao mogućnost da se upravo onima možda kojima je ovo i najviše potrebno konačno riješi status i to na najbolji način zakonom. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam lijepo. Poštovani kolega i Zakon o inkluzivnom dodatku i Zakon o osobnoj asistenciji i još neki drugi zakoni će ostati ja bih rekla baština Vlade, baština, ostavština Vlade Andreja Plenkovića i ovog saziva Hrvatskog sabora i ostati će kao dokaz jedne dobro promišljene politike odnosa prema osobama sa invaliditetom Vlade Andreja Plenkovića u Republici Hrvatskoj. Dakle, ja ću podsjetiti da je bilo čitav niz pokušaja donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku. 2013. godine Zakon o inkluzivnom dodatku od strane Vlade SDP-a je bio na stolu, nije prošao. Znate tko ga je osporio? Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom upravo zbog pitanja cenzusa. Toliko dakle poruka ovoj strani sabornice kad govorimo o cenzusu i kad govorimo mogli smo ovako, mogli smo onako, zašto niste ovo, zašto niste ono. Mi jesmo i donijeli smo, vi niste! Idemo na završne riječi. Prvo će u ime Kluba zastupnika HDZ-a završno uzeti riječ zastupnica Nada Murganić, izvolite. Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, kolegice iz ministarstva, kolege i kolege. Evo privodimo kraju ovu raspravu. Očekivano je bila rasprava slična i onome iz prvog čitanja. Naravno govorit ću od onog dijela koji se odnosio više na kritike, kritike od dijela oporbe u smislu da smatraju da je ovo ipak zakon koji je jedan napredak. Ali uvijek kada govorimo o naknadama koje su usmjerene prema našim građanima postavlja se pitanje da li je to moglo biti više, da li je to dovoljno pogotovo ako se gleda u usporedbi sa troškovima života. Naravno da ni jedan zakon nije savršen i ja mogu sasvim odgovorno reći da li bi mi svi htjeli da to bude obilnije, više financijski i bolje možda ciljano i usmjereno. To sigurno je i predlagatelj želio, međutim ono što možemo reći da je ovaj zakon, ma mogu reći i jedan set zakona koji je vezan za reformu socijalne skrbi a koji smo ranije donosili ipak jedan značajan iskorak i pogotovo kada sada govorimo o osobama sa invaliditetom. Meni je osobno drago, evo da smo mi donijeli taj zakon, da je donijela, ja vjerujem da će biti i tu i potpomognut sa glasanjem za i od sigurno od velike većine oporbenih zastupnika jer to je nešto da možemo biti ponosni, može biti Hrvatska ponosna da je donijela u nekoliko sada mjeseci zakone po prvi puta u Republici Hrvatskoj, po prvi puta od kada smo potpisnica Konvencije za prava osoba sa invaliditetom. To je Zakon o asistenciji, to je sada Zakon o inkluzivnom dodatku, zakon koji smo se svi zajedno spremali. Moram iskreno biti i pribojavali. Međutim, ono što je njegova najveća vrednost, a to je da je podržan od saveza, Zajednice saveza udruga osoba sa invaliditetom i u razgovoru komunikaciju predstavljanju tog Zakona sa udrugama po cijeloj Hrvatskom postignut je i koncenzus i koncenzus da se ide u ovu proceduru i donošenja ovog Zakona. Kolegica Marić je postavila pitanje da li će ljudi imati informaciju, uvijek postoji mogućnost da informacija ne dođe do našeg građana, međutim, oni su dosta dobro, osobe sa invaliditetom dosta dobro organizirale udruge. Naravno da je na nama svima i liječnici znaju svojim pacijentima davati neke savjete, uputiti ih na centar, odnosno na vještačenje i mislim da će možda i ova rasprava doprinijeti toj informaciji. Kada govorimo o nečemu što smo donijeli po prvi puta pa po prvi puta je i Vlada 2018., dakle HDZ-ova vlada ukinula cenzus za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu djelomično tada samo za osobe koje su zaposlene, kasnije smo vidjeli da je to na neki nečin nepravda i cenzus se za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu ukinuo za sve osobe sa invaliditetom. Mislim da je idemo ipak u tom pravcu i u ovom dijelu kod ostvarivanja prava na inkluzivni dodatak, stupnjevano je i u tom smislu da li ćemo u potpunosti ukinuti kod cenzuse, različite cenzuse dohodovne, imovinske, kod ostvarivanja svih naših socijalnih naknada. Mislim da možda sada zbog ravnoteže, zbog potreba u proračunu svih ostalih naših građana i svih korisničkih skupina i nije trenutak, ali da možemo krenuti u tom pravcu već i prije spomenute neke naknade, potvrđuje da smo osjetljivi, da prepoznajemo potrebe naših građana. Ono što mislim posebno istači, to je da kad govorimo o osobnom invalidnini ili inkluzivnom dodatku, možda će nam biti sada i u svijetlu toga jasniji i taj cenzus, da ili ne, onda možemo reći da to nije nadoknada za njegovo tjelesno mentalno ili osjetilno oštećenje jer takova naknada na svijetu ne postoji, ali je to jedna financijska naknada u kojima bi se ublažio povećani trošak za život koji te osobe imaju za razliku od onih koji nemaju invaliditet. Zakon, nadam se, podržimo svi. Hvala vam. Završno će sada u ime Kluba zastupnika Mosta riječ uzeti zastupnik Marin Miletić. Izvolite. **Miletić, Marin (MOST)** Hvala vam poštovana potpredsjednice HS-a, poštovana gđo Kristina Zadro Omrčen, suradnice ministra, kolege vladajući i kolegice i kolege iz oporbe. Prvo, moram reći da, prenesite ministru, javile su se djevojke Lukrecija iz Rijeke i momci koji su osobe s invaliditetom, koji su u kolicima, oduševljeni, da postoji mogućnost da će ministar doći do njih, do sportskog kluba Košarka u kolicima koji okuplja sportaše koji su osobe s invaliditetom i ja sam, evo, rekao da ću predložiti da nas se tu skupi iz oporbe, da odemo, dakle neovisno o boji dresa, to su naši građani i ljudi koji su među nama, problem je veliki bit će to lijepo pa evo, baš prenesite da su jako radosni radi toga i meni to nekako, onaj, evo, ako mogu tako reći, jako važno bilo to naglasiti. Ono što još jednom ću ponoviti i stav Kluba Mosta, svaki korak naprijed, licemjerno bi bilo ne podržati jer sve što negdje je bilo kakav pomak, kako ćeš sad reć, to ne valja ili ne. Dakle mi smo stava da je ovo sigurno bolje u mnogočemu nego što je bilo i u raspravi u ime kluba sam objasnio u tančine, ako mogu tako se izraziti, secirao sam i rekao ono što mislim da treba istaknuti kao dobro. Ono što, gdje mi i dalje vidimo problem, ima evo, jedan dodatak, dobio sam poruku ljudi, odnosno Marija je dobila naša Selak pa o tome je govorila i kolegica iz Kluba SDP-a, kolegica Martina pa prije nekog vremena još pa ja bih samo još jednom htio da mislim da je jako važno u Zakonu o inkluzivnom dodatku možda napraviti indeksaciju inkluzivnog dodatka kako rastu mirovine i kako rastu plaće i da osobe koje su u sustavu socijalne skrbi da idemo prema tome da osobe koje su u staračkom domu, uspiju su svojim primanjima pokriti taj starački dom i znam da, kažem, ako maknemo politiku, da to nekako bi svi htjeli jer mnogi naši građani danas ne mogu si sami pokriti starački, staračke domove, je li ili domove gdje onda borave i ako im djeca nisu u mogućnosti, onda su tu baš problemi jer onda ne znaš gdje, kako, šta se organizirati pa evo, bilo bi dobro da vladajući o tome razmišljaju. Ono što sam ja uputio kritiku, da proračun 2016., baš sam gledao podatke je iznosio 15 milijardi eura, ako pričamo o eurima, a 2024. prihodi, prihodi državnog proračuna su narasli na 28 milijardi. Dakle duplo skoro, možemo reći skoro duplo, a da govorim jednostavnim jezikom, to bi značilo da novca ima, je li, dakle da stvarno novca ima i znam da se on mora rasporediti na puno toga, da ne može se samo usmjeriti u jednu stranu, to mi je posve razumljivo, ali s druge strane, Zakon o inkluzivnom dodatku podijeljen je na 5 razina i ta prva razina, o čemu sam govorio namijenjena je onima s najvećim poteškoćama, a ona ima limit od 720 eura i onda ako to preračunate, odnosno podijelite na 30 dana, dobijete da je ta naknada 24 eura dnevno i mi u Klubu Mosta, rekao sam vrlo jasno, znači ovo je napredak, cijeli je komplet znači što je išao, bilo bi licemjerno tvrditi da nije, a s druge strane, e sad, 24 eura, koliko će to pomoći u onoj svakodnevnici ljudima. Pa ne što hoće sigurno, je li, a je li to znači nešto hoće sigurno, ajmo bit otvoreni, e je li to sad dovoljno, je li to pravedno gdje imate proračun da je narastao na 28 milijardi, a imamo inflaciju, neki tvrde da je pojela i 500 eura, al evo ja neću reć 500, al 300 je i sad ako imate troškove koji su vam narasli toliko mjesečno, što sad znači tih 24 eura. Jer tisuću eura danas drastično manje vrijedi nego tisuću eura prije 2 ili 3.g. ili prije 5.g. i evo o tome bi isto Vlada trebala razmišljati i vi kod kojih su škare i sukno, hvala. Hvala vama kolega. Sada će zastupnica Martina Vlašić Iljkić govoriti završno u ime Kluba zastupnika SDP-a, izvoli. **Vlašić Zahvaljujem poštovana potpredsjednice HS, poštovana državna tajnica sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Evo na samom kraju ove rasprave mislim da je važno ipak podsjetiti na sve ono što je bilo sporno i u prvom čitanju i ostalo je sporno i u drugom čitanju, al evo ostavlja mogućnost da će vrlo brzo ići izmjena ovog zakona kojeg ćemo usvojiti. Kako je kolegica Nada rekla da ćemo možda ići i u, u dogledno vrijeme u, i zapravo o relaksiranju određenih uvjeta što se tiče imovinskih cenzusa i za određene razine potpore. Nadajmo se da će tome tako i biti evo da to bude što, u što skorijem vremenu. Činjenica je da je struka i ovaj put nezadovoljna je u onom organizacijskom smislu i da smatra da se sva ova rješenja u upravnim postupcima trebaju donosit u nekom drugom resoru, a ne to u Zavodu za socijalni rad gdje će prema prvim procjenama se blizu 150 tisuća rješenja morati izdati u idućih godinu dana, pa onda stvarno očekujemo da će socijalni radnici isključivo biti okupirani administriranjem svih tih prava. To je ono što će sigurno biti uteg u samoj organizaciji rada u sustavu socijalne skrbi što se tiče pružanja svih drugih prava i usluga. Podsjetit ću da je sam Ured pravobranitelja za osobe s invaliditetom tražio širu raspravu sa pojedinačnim korisničkim skupinama gdje će se uključiti više stručnjaka praktičara i da se donese ovaj zakon u širokom konsenzusu. Prihvaćeni su prijedlozi između prvog i drugog čitanja što se tiče Odbora za zakonodavstvo, što su kozmetičke prirode i jedan dio što ste ponovno iščitali prijedloge u javnom savjetovanju pravobranitelja za osobe s invaliditetom što se tiče korekcije za dvije kategorizacije korisnika kategorizacije korisnika u povoljniju razinu potpore. No nažalost niste prihvatili niti jedan prijedlog iznesen u raspravi od oporbenih klubova, a zaista smo apelirali da u određenim situacijama prepreke što se tiče primanja inkluzivnog dodatka ne smiju bit ako se radi o organiziranom stanovanju odnosno udomiteljstvu ili smještaju. Ovdje se govorilo o privatnom smještaju da to nije zapreka, ali samo za određene razine potpore, dok za druge potpore i dalje ostaje prepreka i kod privatnog smještaja. Ali ja ovdje moram reći primjer vladajućima što je sa djecom smještenim u, u udomiteljstvo? Oni neće imati pravo na inkluzivni dodatak jer su smješteni rješenjem centra za socijalnu skrb. Pa ću navesti primjer 119 djece sa teškoćama koji su smješteni u udomiteljskoj obitelji da imamo svega 12 specijaliziranih udomiteljstava, što je porazno. Udomitelji se teško nose sa svim teškoćama što imaju djeca s poteškoćama i u velikom broju slučajeva traže izmještanje djece u ustanovu socijalne skrbi. Ovo je bila šansa da se zaista pomogne putem ovog inkluzivnog dodatka djeci smještenoj u udomiteljstvu da se osigura inkluzivni dodatak da bi se zapravo prevladale različite prepreke za puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj razini, kako stoji u definiciji inkluzivnog dodatka. I najviše žalosti što ste u odbijanju našeg prijedloga naveli da prema Zakonu o udomiteljstvu osobe imaju pravo na rad udomitelja odnosno da Zakon o udomiteljstvu propisuje pravo na naknadu za rad udomitelja i opskrbninu, te da ionako korisnici imaju pravo na naknadu za osobne potrebe. Ja ću navesti koliko ta naknada za osobne potrebe iznosi, a to je 33 eura odnosno 46 eura i to na mjesečnoj razini. To su porazni podaci, zapravo porazan odgovor koji smo dobili u drugom čitanju zašto se ne odobrava prijedlog naš da se osigura i djeci u udomiteljstvu inkluzivni dodatak. Također se ograničava inkluzivni dodatak što se tiče imovinskog cenzusa i to korisnicima 4. i 5. razine potpore zbog tzv. tzv. usklađivanja sa Zakonom o socijalnoj skrbi. Mislim da u ovom dijelu se trebalo ići više i šire i da se imovinski cenzus trebao brisati za sve razine potpore jer u biti inkluzivni dodatak ovisi isključivo o zdravstvenom stanju osobe s invaliditetom i to treba biti prioritetan razlog, a ne zapreke za određeni broj korisnika što se tiče imovinskog cenzusa, zahvaljujem. Hvala vama kolegice Vlašić Iljkić. Ovime smo iscrpili sve rasprave po ovoj točki dnevnog rada. Stoga zaključujem raspravu i o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Prije nego što nastavimo s radom odnosno slijedećom točkom dnevnog reda zamoljena sam od tehničara za proglašenjem stanke u trajanju od 10 minuta zbog ovih njihovih ovaj standardnih poslova. Stoga proglašujem stanku do 14 i 20 neka bude evo, 13 minuta.